Poštovane kolegice i kolege, ja vas molim da zauzmemo mjesta i da nastavimo sa radom. Sada bismo nastavili sa sljedećom točkom, a to je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473;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 Sukladno čl. 204 Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197 Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Prije nego što dam riječ predstavniku predlagatelja, vidim da je stanku zamolila u ime kluba poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta radi dodatnih konzultacija. Pa evo ja se pitam ima li većeg poraza za jednu državu da njezino zakonodavno tijelo o vlastitim procedurama kaže jedno, bilo u poslovniku, bilo na internetskim stranicama, a onda u praksi provodi nešto drugo. Naime, kaže se da se zakoni po hitnom postupku donose samo iznimno i to kada to zahtijevaju interesi obrane ili drugi osobito opravdani razlozi odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. To je sadržajno, a procesno, kaže se da hitna procedura mora biti dodatno dobro obrazložena. E mi u ovom slučaju nemamo niti jedno niti drugo. Dakle kao prvo, ne postoje razlozi za hitnu proceduru, a kao drugo, u odnosu na obrazloženje, praktički ih niti nema i sve to govori da smo mi doista jedna invalidna demokracija jer na ovu povredu poslovničkih pravila, što možemo učiniti? Možemo se žaliti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji će, gle čuda, u tome odlučiti u trenutku kad će ova rasprava biti okončana, a možda će čak i sam zakon već biti izglasan. Dakle ispada da smo zapravo nemoćni obraniti se od ovakvih autoritarnih i diktatorskih tendencija i ja ponavljam sve ono što sam govorila na aktualnom prijepodnevu, a to je da Andrej Plenković sve više i sve češće to zloupotrebljava. Nekada se za HDZ govorilo da je to stranka opasnih namjera, a mi sada očito imamo i premijera kao političara, kao državnika opasnih namjera i ja postavljam pitanje kuda to vodi i koji je pravi razlog koji se skriva iza hitnog donošenja novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira? Stanku je također zatražio i poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite. **Bajs, Damir (Fokus)** Štovani predsjedavajući, u ime Kluba Fokus i Reformisti tražim stanku od 10 minuta da bi u klubu razjasnili nekoliko stvari koje mislimo da su bitni za donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona. Kao prvo, Klub Fokusa i Reformista smatra da ne treba raditi izmjene i dopune, nego treba napraviti kompletno novi zakon nakon 46 godina. On očito niti svojim sadržajem niti kaznama, ali niti bilo kojim drugim svojim elementom nije za izmjene i dopune nego za donošenje nečega cjelovitog. Kao drugo, nije nam jasan hitan postupak. Naime, kad govorimo o hitnom postupku, ja ću naglasiti da je u rujnu prošle godine bila izmjena i dopuna istog ovog Zakona gdje su promijenjene kazne. Međutim, kazne koje su tada bile u njemačkim markama pretvorene su u eure i smanjene su. Dakle, de facto za četvrtinu su kazne tada bile smanjenje u odnosu na onaj dio koji je bio prije izmjena i dopuna pa se postavlja pitanje, šta se desilo u tih 6 mjeseci da se 50 eura pretvorilo tada u dakle 20, 50 maraka u 20 eura, da sad idemo na tako rigorozno povećanje? Da li je došlo do povećanja u tih 6 mjeseci prekršaja koje je očito bilo rapidno? Da li se desila nekakva situacija u našem društvu koje zahtijeva tako hitnu i brzu reakciju? A kada govorimo o tome, onda naravno, upitno je na koji način ćemo mi i dalje primjenjivati ovaj Zakon. Ovdje se u ovom domu pričalo da li je prekršajno djelo „Za dom spremni“. Moram naglasiti da je i ministar jasno rekao da to ovisi zapravo o popisu tog djela u Prekršajnom zakonu koji je sada predviđen o mišljenju policajca i mišljenju, naravno, prekršajnog suda. Znamo da je to bilo ponekad kažnjivo, ponekad nije. Ne možemo imati kazne, a niti prekršajna djela koja su ovisna o trećima, dakle o subjektivnom opisu djela. I na kraju krajeva, visine su iznimno visoke u nekim situacijama, neprimjerene smanjenju … .../Upadica: Hvala./...

ovu situaciju u koju ste nas doveli da forsirate ovaj Zakon u hitnoj proceduri, da ga forsirate sa 7 dana javne rasprave koja je započela u nedjelju, a završila na uskršnju nedjelju, da ste se potpuno oglušili o dva dopisa povjerenika za informiranje koji vam je u prvom dopisu jasno u roku, dakle trajanja javne rasprave jasno rekao da je potrebno imati 30 dana javne rasprave i na vaše očitovanje isto tako vam je odgovorio da to ne stoji jer to nisu samo tehničke izmjene ovoga Zakona, nego dapače, kao što smo nažalost i danas u ovom Saboru vidjeli za ta, za te izmjene itekako zainteresirana široka javnost u ovoj zemlji, potpuno ste se dakle oglušili na nezavisnu instituciju povjerenika za informiranje i to u dva dopisa. Time pokazujete, kao i obično nadalje aroganciju i nepoštivanje institucija RH. Svakako je potrebno naglasiti i ponovno ponoviti da je postojala mogućnost u 9. mj. te kazne povećati, niste ju iskoristili. Ponovno treba naglasiti da je naravno, nakon 47 godina potreban novi zakon u novim društvenim okolnostima i sa novim konceptom zaštite ljudskih prava, ali isto tako je potrebno naglasiti da u javnoj raspravi vi govorite o nekakvoj radnoj skupini međuresornoj za koju se ponovno i opet ne zna tko su članovi, ponovno i opet se radi o potpuno netransparentnom procesu. Hvala. Naravno, sve stanke su odobrene. Sukladno čl. 293.b mi ćemo nastaviti sa radom pa sad ću pitati želi li predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovana državna tajnica Irena Petrijevčanin. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, cijenjene zastupnice i zastupnici. S obzirom da je važeći Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira u odnosu na predviđene visine novčanih kazni analitički zaključeno da ne postiže u punom opsegu opću svrhu prekršajno-pravnih sankcija, mi predlažemo ove izmjene. Evidentno je utvrđeno analitikom i komparacijom. Izmjene zakona na način da se samo povećavaju visine novčanih kazni za pojedine vrste prekršaja i to samo za one prekršaje za koje je utvrđeno da su najfrekventniji u javnom prostoru i da kao pojava i da se zapravo ne postiže onaj temeljni cilj, a to je odvraćajući učinak odnosno preventivni učinak. Također, cilj je ovih izmjena zakona usklađivanje s visinom kazni za slične prekršaje iz drugih zakona, a ja ću kasnije obrazložiti tu neusklađenost te predlažemo propisati različite raspone kazni ovisno o težini prekršaja. Ne predlažemo izmjene onih članaka za koje smo utvrdili da nisu frekventni i da je njihova godišnja pojavnost rijetka. Posebno bih istaknula i zapravo cilj usklađivanja odnosno revidiranja samog sadržaja zakona koja slijedi i kroz međuresornu radnu skupinu koja je osnovana ona će se baviti izradom novog zakona i ta radna skupina zapravo će napraviti temeljitu reviziju sadržajnih odredbi ovog Zakona jer ste vi već i u prethodnim vašim raspravama odnosno obrazlaganjima stanku sami naveli kako je potrebno uskladiti ovaj Zakon i da je on zastario i uskladiti ga, ne samo za zahtjevima vremena nego sa potrebama struke i s potrebama prakse te također, zbog promijenjenog niza u međuvremenu donesenih zakona pa ga treba uskladiti naravno i s Ustavom. Potrebno je dakle još jednom naglasiti da je svrha ovih prekršajnih sankcija odnosno njihovog povisivanja prije svega odvraćajući učinak na počinitelja. To je tzv. specijalna prevencija i generalna prevencija, znači da osoba iz godine u godinu ne ponavlja isti prekršaj, ali isto tako taj preventivni učinak je važan i u smislu na potencijalne nove počinitelje, to je generalna prevencija, da pošaljemo poruku društvu da neki prekršaji naprosto nisu prihvatljivi. Ta dva cilja u pravnoj terminologiji, znači specijalna i generalna prevencija, tzv. odvraćajući efekti, učinci na pojedince i na društvo je nešto što se postiže sa primjerenim iznosima novčanih kazni. Nikakvo novo djelo se ovdje ne ustanovljava ovim izmjenama zakona već se samo mijenjaju iznosi sankcija, a kao što sam obrazložila, već je osnovana međuresorna radna skupina koja je itekako svjesna potreba, sadržajnih potreba izmjena ovog Zakona. Dakle jedina svrha sada ovih izmjena koje sad obrazlažem vama, cijenjene zastupnice i zastupnici je postizanje odvraćajućeg karaktera, statistički podaci i naša analitika s razine Ravnateljstva policija i Ministarstva unutarnjih poslova itekako pokazuje potrebu za izmjene sada u ova dva koraka. Ovi prekršaji su i učestaliji od drugih prekršaja, odnosno prekršaji protiv javnog reda i mira daleko su učestaliji od prekršaja iz drugih zakona koji reguliraju područje javnog reda i mira. U prošloj godini bilježimo ukupno 15 266 ovih prekršaja iz područja javnog reda i mira, uključujući i 207 prekršaja u aktima donesenih odlukama jedinica lokalne samouprave. Vezano uz statistiku za počinitelje ovih prekršajnih djela imamo 300 481 počinitelja odnosno prosječno 30 048 počinitelja godišnje, a najčešći prekršaji su upravo oni koje smo obuhvatili izmjenama 6, 13 i 17. Ono što je jako bitno ovdje za istaknuti, cijenjene zastupnice i zastupnici, od ukupnog broja počinitelja, 11 949 su činile maloljetne osobe. To je zabrinjavajući trend u društvu, a od ukupnog broja počinitelja, čak 49 845 osoba su recidivisti. Ovo je izuzeto važna činjenica, drugim riječima, znači da iz godine u godinu za ista prekršajna djela iste osobe imamo koji su počinitelji. Također, kad smo već kod obrazlaganja statistike i iznosa novčanih kazni u smislu komparacije, u ovom Zakonu u odnosu na druge zakone, koliko mi vrijeme dopusti ću iznijeti samo neke komparacije. U odnosu na druge zakone imamo neusklađenost ovog Zakona, a isto tako imamo neusklađenost ovog Zakona u odnosu na zakone koji reguliraju sličnu pravnu ili istu pravnu materiju u zemljama EU. Zaključak je da su sadašnji iznosi u ovom Zakonu daleko niži i u usporedbi sa zakonima unutar RH koji reguliraju sličnu materiju i u usporedbi sa zakonodavstvom zemalja članica EU koji regulira istu materiju. Isto tako, još jedna činjenica koja je malo poznata, u pravnim aktima jedinice lokalne samouprave koje se odnose na javni red i mir i na komunalni red, vi imate paradoks da su tim aktima propisani daleko veći iznosi nego što je u ovom Zakonu. Isto tako, želim istaknuti, dakle s već spomenute znatno veće iznose sankcija u drugim zemljama članicama i to želim naglasiti ne samo onim zemljama koje su, da tako kažem, razvijenije gospodarski od Hrvatske, da budem jasna. Navest ću neke samo zemlje, primjerice i samo u smislu onih članaka koji se propisuju ovim izmjenama zakona. Znači primjerice, ondje gdje je u Hrvatskoj po ovom Zakonu maksimalna kazna 150 eura, imate primjer R. Slovenije za ista prekršajna djela je trenutačno 835 eura. U Italiji znači za isti meritum imamo čak 6 000 eura ili zatvorsku kaznu do jedne godine. U Francuskoj je za ovaj prekršaj, govorim prekršaj, imat ćete priliku replicirati kasnije, govorim za prekršaj gdje je dodana još i javna isprika, znači imamo kaznu zatvora, novčanu kazni i još javnu ispriku u Francuskoj 45 tisuća eura ili zatvorska kazna + javna isprika. Isto tako, recimo kad govorimo o članku 17, gdje nam je sada iznos kazne od minimalno 20 do maksimalno 100 eura, a odnosi se na službene osobe u obavljanju njihove službene dužnosti, ako gledamo komparativno neke zemlje, a iznijet ću samo neke, onda u Italiji imamo minimalnu zakonsku kaznu 1 000 eura, a maksimalno 5 000 eura, znači Hrvatska 20 eura do 100 eura, Italija 1 000 do maksimalno 5 000 za istu vrstu prekršajnog djela. Recimo, Francuska isto od 15 000 eura ili kazna zatvora do 1 godine. Hrvatska 20 eura do 100 eura, dok npr. zemlje kao Slovačka i Mađarska čak ovu ovu materiju ne reguliraju prekršajnim nego čak kaznenim zakonom i kod njih je to isključivo kazneno djelo. Dakle, vidimo samo na ovih nekoliko primjera koje sam iznijela, da ne nabrajam druge, znatno veće iznose kazni za isti sadržaj prekršajnih djela u zakonima koji reguliraju sličnu materiju, a i u drugim zemljama članicama EU. Čak ako govorim o ovim povišenim iznosima i dalje su povišeni iznosi sada koje predlažemo u izmjenama ovog Zakona manji nego u nekim drugim zemljama članicama, za isti sadržaj prekršajnog djela. Hvala lijepa.

usudio pojaviti na raspravi o ovom spornom zakonu. Tako tipično i očekivano kao prikaz vrline hrabrosti u Plenkovićevoj vladi. Pitat ću vas nešto vrlo konkretno. Donijeli ste zakon u hitnoj proceduri, savjetovanje ste ostavili za Uskrs da se nitko ozbiljan ne bi mogao javiti, a cilj ovakvih drakonskih kazni je da imaju odvraćajući efekt na naše građane. Stoga, evidentno postoji opravdano dramatično povećanje istih ovih prekršaja u proteklim godina zbog čega hitno treba i izmijeniti kazne. Pa vas molim lijepo da mi kažete u proteklih godinu, dvije ili tri, do kolikog je povećanja došlo prekršajnih djela iz čl. 5 i recimo iz čl. 16 za koje sada predlažete drakonske kazne u iznosu do 4 000 eura. Hvala lijepa cijenjena zastupnice Selak Raspudić. Ja sam u izlaganju iznijela povećanje statistike i vezano na maloljetne osobe i vezano za recidiviste, kazne nisu drakonske, također sam obrazložila vrlo jasno statistiku i komparaciju i analitiku i povećanja isto nisu drastična. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Zastupnica Selak Raspudić digla je povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Čl. 238. Omalovažavanje saborskih zastupnika jer uvažena državna tajnica prešućuje MUP-ovu statistiku koju ću ja sada ovdje uručiti. U protekle 3 godine za konkurentne članke u kojima predlažete drakonsko povećanje kazne došlo je do dramatičnog smanjenja navedenih kaznenih djela, konkretno, širenje lažnih vijesti od 59 na 10 od 2020. do 2022.,

Zastupnik Mažar je također dignuo povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Hvala lijepo predsjedavajući, čl. 238. Dakle od strane kolegice Raspudić se dovodimo svi u zabludu. Vrlo kratko, vrlo jednostavno. Prvo, ovo nisu nikakve drakonske kazne nego su one prepisane iz drugih zakonskih propisa koji su trenutno dakle u pozitivnoj primjeni, kao Zakon o suzbijanju diskriminacije, čl. 25 koji je od 2008., dakle u primjeni, a drugo, smanjen je broj ovih djela po prekršajima zato što je povećan po Kaznenom zakonu, pogledajte cijelu statistiku i recite punu informaciju. Dobro. To je bila isto replika pa i vama moram dati opomenu. Kolegica Selak Raspudić je ponovo digla povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? i kazni za prekršaje, a ne za kaznena djela i ono treba biti opravdano povećanjem tih istih prekršaja, a kao drugo, vama iz HDZ-a koji ste navikli stavljati novce u džep od hrvatskih građana, 4 000 eura možda i nije puno, dok je to većini hrvatskih građana godišnja plaća. Dobro. To je naravno ovaj, bila replika i to čak uvredljiva replika pa dobijate opomenu.

Gđa Selak Raspudić aludira da smo mi HDZ-ovci nešto nekome ukrali, pogotovo hrvatskim građanima. Govori o stavljanju novaca u svoje džepove, u biti, koliko se ja sjećam jedino ona i njen muž su dobre novce naplatili od jednoga optuženika sa HRT-a i stoga takve

Rat i mir, red i mir. Rat je zlo, mir je potrebno i željeno stanje. Red i mir pak su potrebni dio svakodnevnice i osigurava da ljudi i stanovništvo mogu živjeti mirnim životom uz opću sigurnost ljudi i imovine. Siguran sam da ljudi žele red i mir, a ne nered i nemir. Stoga se mora povećati svijest o poštivanju propisa i odgovornog ponašanja na javnim mjestima. Da bi se spriječio daljnji porast specifičnih kažnjivih djela iz prekršajne sfere i njihov recidivizam, nužno je da propisane kazne budu djelovale tako da od njih odvraćaju, a ako je visina kazna kao što je to sad te ju je lakše platiti nego, recimo, račun za struju ili telefon, onda to zasigurno nije tako. Ne mijenja se ništa drugo u ovom Zakonu osim visine zapriječenih kazni i hoće li one postići svoj željeni cilj? Hvala vam. Slažem se što je rekao cijenjeni zastupnik. Nadamo se da će taj odvraćajući učinak biti postignut ovim izmjenama ovih sankcija u ovom Zakonu, a kao što sam rekla, međuresorna radna skupina će se onda baviti cjelovitim izmjenama zakona. Hvala. **Reiner,

Hvala g. potpredsjedniče, uvaženi državna tajnice. Ovaj zakonski prijedlog je farsa, ovaj jedan neinteligentan, ovo je jedan proziran, ljigav način da se jedna najozbiljnija ili vrlo, jedan vrlo ozbiljni povijesni prijepor riješi usput i sa strane. Kompletan zakonski prijedlog ne valja, ali ja ću se osvrnuti na ovaj, na povijesni hrvatski pozdrav „Za dom spremni“ koji je u jednom periodu, periodu NDH najčešće upotrebljavan i cilj je da se umjesto da „Za dom spremni“ riješi znanstveno istinom, da se jugounitarističke, srbo-komunističke i partizanske laži potvrde i da jednostavno ostanemo prikraćeni za povijesnu istinu. Zbog čega niste samo ovaj detalj „Za dom spremni“ izbacili odnosno isključili iz ovog zakonskog prijedloga dok se to znanstveno ne riješi? Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala cijenjenom zastupniku na replici. Ništa nije izbačeno i vezano uz pitanje pravne regulacije isticanja određenih obilježja iz nedemokratskih sustava u hrvatskim prilikama, to je vrlo složeno pitanje i želimo ga razmatrati iz više aspekata, iz povijesnog, društvenog i pravnog aspekta i ponavljam da je zato osnovana međuresorna radna skupina jer je neophodno utvrditi sve eventualne prekršaje, cjelovito sagledati ovu materiju i onda tome pristupiti na ozbiljan i sistematičan način. Hvala. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovana državna tajnice. Čitajući medije od jutros i društvene mreže, možemo pročitati da je na nagovor zastupnika Grmoje, zastupnik Bulj ovdje vikao „Za dom spremni“. Da li on potpada po eventualnu sankciju prema čl. 5. i kolika bi kazna njemu trebala biti napisana? Ako ne, zbog čega ne, a ako da, da li se to primjenjuje i na sve ostale građane RH?

tako uključujući i čl. 5, a procjena će se dogoditi na licu mjesta na terenu. Ja ne bih ulazila sada u sadržajne odredbe ovog Zakona iako možemo jer mislim da se trebamo baviti meritumom. Zastupnik Grmoja dignuo je povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? predsjednik Sabora Gordan Jandroković zbog širenja lažnih vijesti jer je tvrdio da je kolega Bulj govorio o pozdravu HOS-ovaca u nekom drugom kontekstu, a ne u kontekstu Domovinskog rata iako je jasno da je kolega Bulj govorio o Domovinskom ratu. Tako da jedini koji bi bio kažnjen je predsjednik HS-a. Dobro, to nije bila naravno, ovaj povreda Poslovnika pa vam moram dati opomenu. Sad repliku ima poštovana zastupnica… Kolega Prkačin, vi ste isto digli povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Kolega Grmoja je prekršio Poslovnik. Uvrijedio me je jer ja želim nedvojbeno i jasno da se pozdrav „Za dom spremni“ riješi u kontekstu '41.-'45. Dakle to je stari povijesni hrvatski pozdrav, ali on je prijeporan i jedino zbog '41.-'45. koje je potpuno lažno prikazana i u ovome Saboru i u ovoj hrvatskoj državi. Inače, Nikola je meni drag momak. Dobro, naravno da i vama dajem opomenu, pa idemo na repliku poštovane zastupnice Glamuzina. prekršajima pa ću vam ja tako spomenuti zemlje kao što su Švedska, Francuska, Norveška, Irska, Španjolska, Izrael, Kanada itd., to su zemlje u kojima se za slučajeve prostitucije kažnjava kupce seksualnih usluga, a ne prodavateljice da se tako izrazim. U što se tiče država članica EU Litva i Hrvatska su jedine gdje se kažnjava žene koje pružaju seksualne usluge, a Hrvatska je pak jedina koja kažnjava samo žene. Kad ste govorili o odvračajućem učinku ovih mjera reći ću vam i da je Švedska nakon što je počela kažnjavati kupce tih usluga doživjela 2/3 pad slučajeva prostitucije. Zašto niste iskoristili ovu priliku i tom izmjenom približite ostatku zemalja EU? Što se tiče prekršajne problematike prostitucije to je također jedna složena problematika koje smo svjesni da ju je potrebno regulirati na jedan adekvatan način u RH. Postoje dva najveća, dva da tako kažem makromodela na koji se način to regulira i vi ste spomenuli neke zemlje. 21 država članica koliko se sjećam ima legaliziranu prostituciju, a zabrana je u 6 država članica. Istina je da samo Hrvatska i Rumunjska imaju kažnjavanje prostitutki i mislimo da je to potrebno, znači da je potrebno zaista pristupiti na jedan adekvatan i kvalitetan način i uključiti zainteresiranu javnost i stručnu, stručnu javnost u smislu onih koji se bave s tom problematikom i onda će i to biti dio cjelovitih izmjena kroz međuresornu radnu skupinu. Poštovani zastupnik Begonja. S jedne strane ne samo zbog toga što kazna kao takva ima i svoj preventivni učinak odnosno odvračujući učinak na počinitelja nego i troškovi vođenja prekršajnog postupka u svakom slučaju su porasli i sve to skupa na neki način trebalo bi se iz tih kazni pokrivati. visine prekršajnih kazni koje su predložene u odnosu na ista djela u drugim državama, susjednim državama kad gledamo u kontekstu i u odnosu na prosječne plaće. Da li imate taj podatak? Hvala. Hvala lijepa. Mislim da sam iznijela neke zemlje koje recimo Slovačka i Mađarska i neke zemlje u koje imaju sličan BDP kao Hrvatska, a cjelovita ova pitanje koje ste postavili vam je zapravo koje ste postavili vam **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, prošlo je 46 godina od donošenja zakona. Za to vrijeme smo promijenili se u smislu državnog, društvenog, gospodarskog, socijalnog i svakog drugog oblika uređenja, a imamo zakon koji je star 46 godina. Zadnja izmjena je bilo gdje smo iz marki prešli u eure i tad nije bila ovakva rasprava i nije bio prijepor u Hrvatskom saboru. To je bio jedan skup onih zakona gdje se automatizmom išlo iz maraka u eure i samo smo govorili o tome što se sve promijenilo. Danas raspravljamo zapravo o novim kaznama, ali mi samo raspravljamo o formi. Dakle, nema sadržajno, sadržajno je ostalo isto ko kad se prije 46 godina netko kažnjavao zato što je ispričao neki vic. Kad ćete doći u ovaj sabor sa novim sadržajno drugačijim složenim zakonom? stručnjake sa katedri za kazneno pravo, za prekršajno pravo, osobe s Visokog prekršajnog suda, predstavnike svih pravobraniteljskih institucija i svu zainteresiranu javnost u smislu predstavnika udruga civilnog društva i naravno međuresorna skupina između resora. Ono što ste spomenuli vezano za visine kazne, u ocjeni stanja smo dali prikaz, a nisam to iznijela u prethodnom izlaganju, '77. godine kad je ovaj zakon donijet 2 tisuće dinara znači kazna nije bila u rasponu 44% prosječne plaće. '94. godine je raspon bio od 50 do 350 maraka to je znači 15 do 106% prosječne plaće, a sada smo na rasponu od 1,9 do 16,7 prosječne plaće.

visina kazni kako bi bile preventivnoga karaktera i odvračajućega s obzirom da nakon 46 godina oni više svoju zakonsku ulogu ne ispunjavaju što je u biti rekao i Ustavni sud u svome priopćenju i odluci, ali evo čuli smo sada od nekih kolega iz oporbe spominju i drakonske kazne i sve ostalo. Dakle, prije svega ovakvi iznosi kazni postoje u zakonskim propisima koji su na snazi u RH s s jedne strane, a s druge strane da li je dobro da za vrijeđanje policajca je manja kazna nego što je Grad Split u komunalnom redu propisao za nošenje kupaćega kostima ili što je vlada SDP-a 2013. propisala za carinske službenike ukoliko ih se uvrijedi propisana kazna u vrijedećem zakonu je od 300 do 9.300 eura. Dakle, 9.300 eura je kazna za vrijeđanje carinika. Pa jel to u redu? Vuksanović, Irena (HDZ)** Zahvaljujem cijenjenom zastupniku, istina i spomenula sam pravne akte jedinica lokalne samouprave i neujednačenost za isti meritum sadržaja kao i ovdje. ovdje. Nedovoljno je poznata činjenica i ovo što ste spomenuli da je znatna neujednačenost između Zakona o carinskoj službi i ovog zakona gdje za vrijeđanje i omalovažavanje carinskog službenika je propisan znatno veći iznos, a a to je od 260 da vas korigiram do 10 tisuća eura, a za vrijeđanje policijskog službenika koji je u 98% slučajeva izložen tom vrijeđanju je sada kazna od 20 do 100 eura, znači za carinskog službenika je od 260 do 10 tisuća eura za isti opis, a za policijskog službenika od 20 do 100 eura.

tzv. lažne vijesti, znači tko izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana kaznit će se sa prekršajem i novčanom kaznom u iznosu od 400 do 700 isto tako piše eura. Zanima me koji institut će utvrditi je li neka vijest lažna ili pak nije, znači tko će to utvrditi i na temelju čega i ako ćemo se držati tog zakonskog prijedloga, recimo imali smo niz izjava prvenstveno u doba covid pandemije kada su se širile lažne vijesti, pa među ostalim jedna od tih lažnih vijesti je bila evo ova citiram covid po…, Capakova zamjenica tvrdi cijepljeni toliko rijetko prenose virus da ih uopće nema smisla testirati, što na kraju je potvrđeno i znanstveno da nije točno, je li to onda lažna vijest ili pak nije? Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepa cijenjeni zastupniče, pa željela bih pojasniti ovaj čl. 16., znači sad je kazna od 20 do 100 eura, predlaže se od 700 do 4 tisuće eura. Također vaše pitanje je u sebi sadržalo nekoliko različitih Ovo što vi spominjete je lex specialis, to je Zakon o medijima odnosno Zakon o elektroničkim medijima kao detaljniji koji regulira tu materiju elektroničkih medija, a ovo recimo ovaj čl. 16. smo mislili u smislu da recimo netko na željezničkom kolodvoru glasno viče da ima bombu u ruksaku, dakle namjerno zastrašuje građane, narušava mir i spokojstvo građana. Tako da bih ja napravila distinkciju između tih sadržaja. **Reiner, Potpredsjedniče, evo poštovana državna tajnice sigurno da prije svega moramo dovesti u reguliranje zakona gdje ne može policajac biti u tolikom vrijeđanju, maltretiranju kroz sve ove godine, to je država, moramo znati o čemu se radi. Jednu stvar koju vas želim pitati, sa ljeve strane imamo često gdje se zvijezda petokraka veliča gdje daje jedan veličanstveni Hrvatski branitelji su ginuli i u HOS-u i u policiji i u gardi i to je nešto što u državi nije nikada bilo sporno i neosporno je da takve stvari i suludo da i danas o tome pričamo i vrijednost hrvatskog čovjeka koji je ginuo za svoju domovinu, hvala. **Reiner, Željko Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovana državna tajnice činjenica je da uvodite drakonske kazne koje su potpuno neprimjerene za plaće i primanja naših građana. Koliko je besmisleno za ovu razinu dizati to znači sve do 4 tisuće eura samo ću vam jednim primjerom prikazati, a to je da propisano je za vožnju u suprotnom smjeru na autocesti je kazna od 1.320 do 2.650 eura, a ovdje ste išli do 4 tisuće eura, pa ja vas pitam ko više ugrožava društvo ovaj koji vozi u suprotnom pravcu na autocesti ili ne znam neko ko vikne „Za dom spremni!“, Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepa cijenjena zastupnice, kao što sam u obrazlaganju prijedloga ovog zakona rekla da ovi prekršaji spadaju u najčešće prekršaje i da godišnje imamo više od 30 tisuća i porast je nasilja kao što vidite u društvu mislimo da na taj način postižemo taj učinak specijalne i generalne prevencije. Ako govorimo o članku recimo 13. gdje imamo na javnom mjestu porast nasilja u smislu tuče i remećenja javnog reda i mira i o 35.214 prekršaja u mjernom razdoblju onda vidimo da sadašnje, sadašnji iznosi ne odgovaraju tom našem učinku koji želimo postić, a vjerujem da se i vi slažete da je potrebno smanjiti nasilje u javnom prostru i u društvu. Poštovana zastupnica Marić. ste i sami svjesni prema odgovorima koji su dati da je osnovana međuresorna radna skupina, pa će se ići na konkretne izmjene zakona, tu je i pitanje i prostitucije, buke, alkohola i zlostavljanja životinja. Upozoravam na to da je recimo čl. 19. postojećeg zakona koji se odnosi na davanje alkohola mlađim od 16. zapravo u svojevrsnoj koliziji sa postojećim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonom o trgovini gdje se zabranjuje prodaja mlađima od 18., eto mladi što kasnije konzumiraju alkohol, ali hoćete li onda ići u usuglašavanje tih zakona, pa da budu nekakva konkretna onda dobna granica, a velim ima tu još stvari koje trebate riješiti i kad će uopće taj novi onda Zakon o izmjeni Zakona? Hvala. Hvala lijepa cijenjena zastupnice, drago mi je čuti da s opozicijske strane se iščekuje ovaj novi zakon. A što se tiče točenja alkohola maloljetnim osobama to je prije svega regulirano Zakonom o ugostiteljstvu ili ugostiteljskoj djelatnosti i zabranjeno je točenje alkohola maloljetnim djelatnicima i što je regulirano i ovim zakonom, sudska praksa je takva da se ovaj članak odredbe ovog zakona primjenjuje u smislu kad se radi o vidno alkoholiziranim osobama treba naravno biti dobna granica 18., a ne 16.g. i tu bi se s vama složila i onda u tom smislu je ta sadržajna odredba također predmet izmjena kojima će se bavit međuresorna radna skupina, hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice rekli ste da je osnovana međuresorna radna skupina koja će čim prije dostaviti Hrvatskom saboru na raspravu novi kompletan zakon. E sad me zanima u odluci o osnivanju te međuresorne radne skupine da li je naveden rok do kada ona mora dostaviti prijedlog ministru, odnosno radni materijal i da li će to biti prije izbora, odnosno u ovom sazivu Hrvatskoga sabora. Irena (HDZ)** Hvala lijepo cijenjena zastupnice. Nastojat ćemo i nadam se da će biti i voljeli bismo da postignemo taj cilj. **Reiner, Željko Već sam istaknula prigovor da u odnosu na ovaj prijedlog zakona ne postoji razlog, ne postoji procesna mogućnost donošenja zakona u hitnoj proceduri. Hitnost niste obrazložili. To što ste rekli da postojeće kazne koje su već neko vrijeme takve ne postižu odvraćajući učinak nije obrazloženje hitnosti. Dojam koji se stvara donošenjem ovog zakona ovako preko koljena na silu je da njime zapravo nešto želite sakriti, tim više što istovremeno uz silovanje hitne procedure kažete da postoji međuresorna radna skupina koja će zapravo napraviti sveobuhvatnu analizu koje to sve odredbe zakona u buduće trebaju biti drugačije regulirane da bi se čitava svrha zakona postigla. Dakle, mislim da se ovdje radi o pokušaju

Damir (Fokus)** Štovana državna tajnice, dakle mi govorimo o zakonu koji je donesen 1977. godine. Članak 5. se nije mijenjao. Ja sam potpuno uvjeren da kad govorimo o tome da su oni kada su donosili taj zakon znali da li je „Za dom spremni“ prekršajno djelo ili nije. Vi ste sad rekli da to ovisi o vremenu i prostoru i okolnostima koje jesu, tome mi sad ne znamo. Oni su znali. Postavlja se pitanje šta uopće jeste onda pod tim opisom tog prekršajnog djela. I druga stvar, u rujnu smo donijeli izmjenu dopune zakona kojima smo smanjili kazne za prekršaje. Sad ih bitno povećavamo. Vi ste rekli na odboru da postoji poražavajuća statistika prekršaja, pa onda vas pitam da li je to od rujna do sada ili možda u prošloj godini. O čemu se zapravo radi? Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepa cijenjeni zastupniče. Radi se o tome što sam obrazložila u izlaganju uvodnom, a što se tiče ove tanke linije između, koja razdvaja prekršajni i kazneno djelo, odnosno biće prekršajnog od bića kaznenog djela ponajprije ovdje vodimo brigu oko toga da se radi o javnom poticanju na nasilje i mržnju ili prekršaj koji su obuhvaćeni onim zakonima koji su neusklađeni sa ovim zakonima. To je Zakon o javnom okupljanju, Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakon o suzbijanju diskriminacije i još neki zakoni koje smo analizirali i vidjeli da su kazne u tim zakonima znatno veće za slični ili isti opis krivičnog djela kao što je u ovom zakonu. **Reiner, Željko (HDZ)** Zastupnik Bajs dignuo je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? Vezano uz nas zastupnike i ja bih rekao neodgovaranje na pitanje u ovom slučaju. Naime, ja sam postavio jasno pitanje što se desilo od rujna prošle godine do danas da su kazne tada smanjene a ada povećane. Da li je povećan broj prekršajnih djela u tom razdoblju od tih šest mjeseci ili je nešto drugo. Naime, nikakvi drugi razlog ne može biti nego upravo to. Dobro, to je bila replika pa dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Mlinarić. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo poštovani predsjedavajući, gospođo državna tajnice. Evo ja ću odgovoriti kolegi Bajsu umjesto vas, jer ne možete mu vi odgovoriti. Nemate poslovničko pravo. Kolega Bajs bliži se komemoracija u Jasenovcu i zbog toga se mijenja ovaj zakon po hitnom postupku iz sedamdeset i šeste godine. 2022. godine je taj zakon bio u Saboru niste onda tražili da se povećaju drakonski drakonski ovako kazne i to najviše za pozdrav „Za dom spremni“ koji je insignia HOS-a i te maloljetnike koje spominjete vjerojatno su im očevi poginuli pod tom insigniom. I oni će biti protjerivani da bi se zadovoljilo Milorada Pupovca i ekipu iz SDSS-a, a neće se kažnjavati četnički simboli jer vaša policija čuva spomenik svojim policajcima u Borovu Selu 24 sata. To je tragedija, to je žalosno u ovoj državi da kokarda, zvijezda petokraka nisu kažnjivi, a proganjat ćete dečkiće koji imaju amblem HOS. Vuksanović, Irena (HDZ)** Ne slažem se sa vama cijenjeni zastupniče, a to govorite osobi koja je 7 godina bila prognanica na onom šlepu 1.8.1991. i koja itekako zna što je Domovinski rat. Prema tome, ne slažem se sa vama ali neću spuštati ovo na osobnu razinu. Hvala lijepo. **Kovač, Stjepan (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana tajnice, državna tajnice mene interesira osim ovih drakonskih povećanja kazni koje čitamo u svakom članku piše fino: „Kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od x eura ovisno po članku ili kaznom zatvora do 30 dana.“ Tih 30 dana je bilo logički s obzirom da u zakonu piše da je cijena dana slobode oduzimanje od slobode 39,82 eura. Kad stavimo 40 eura puta 30 dana je 1200 eura. Znači svatko tko će dobiti veću kaznu s obzirom na financijsko, ekonomsko stanje naših građana u Hrvatskoj svatko će svoju kaznu ako je veća od 2000 do 4000 eura ići zamijeniti kaznu zatvora jer mu je to 1200 eura 30 dana u zatvoru, a ne sve iznad toga. Da li je vaš cilj da punite zatvore koji su i ovako prenatrpani ili to planirate riješiti na drugi način, jer ovo do 30 dana je ostalo isto, a kazne ste povećali do desetero, Hvala lijepa cijenjeni zastupniče, naš cilj sam obrazložila. Znači specijalna, generalna prevencija, odvračajući efekt na maloljetne osobe i na recidiviste, ali ovo što ste rekli činjenično ima smisla i sudska praksa pokazuje. Znači prekršajni zakon sada pokazuje da vrijeme provedeno u uhićenju, zadržavanju ili svako oduzimanje slobode znači se uračunava u izrečenu novčanu kaznu i to je 39,82 eura po danu. Prema tome, ako imamo neki teži prekršaj sadašnja visina kazne od 20 do 170 eura konkretno u najvećem broju slučajeva onda je paradoks da počinitelj bude kažnjen primjerice s manje od 80 eura, a drugi dan je, obično je drugi dan doveden na sud i u međuvremenu se ta kazna zapravo poništila te zapravo ne mora platiti ništa. **Reiner, Željko Meni je upalo u oči, u oko nešto u obrazloženju. Dakle, u vrijeme kad je donesen Zakon o prekršajima prosječna plaća bila je 4.473 dinara, a novčana kazna oko, najviša novčana kazna 2.000 dinara, dakle pola plaće. A sada je prosječna plaća 1.016 eura, a najveća kazna 4.000 eura. Dakle, 4 plaće. Što znači da je demokratska vlast u RH 8 puta represivnija od komunističke vlasti u SRH za prekršaje protiv javnog reda i mira. Mogu ponoviti, dakle ovo je bilo pola plaće maksimalna kazna, a ovdje 4 prosječne plaće, pa ja predlažem gospođo državna tajnice da vi ovaj zakon donesete ali da ga stavite s odgodom kada 4.000 eura bude prosječno pola plaće u Hrvatskoj, kada prosječna plaća u Hrvatskoj bude 8.000 eura. Vi tvrdite da se to ne može, a ja mislim da se to može kako je rekla Kolinda Grabar Kitarović. Hvala. Hvala lijepa cijenjeni zastupniče Bauk. Znači visina kazni je doslovce preuzeta iz Zakona o suzbijanju diskriminacije koji je donijet 2008. godine, konkretno određeni članici da ih ne navodim i tamo su visine kazni od nekih 5.000 do 30.000 kuna odnosno preračunato 600 eura do 4.000 eura, a spomenula sam Zakon o carinskoj službi koji je donijela SDP-ova vlada gdje nije nitko polemizirao kako to da se za isto, isti sukus odnosno prekršajnog dijela prema policijskom službeniku plaća do 100 eura, a prema carinskom službeniku 10.000 eura. Maksimalan iznos 100 eura naprema maksimalnog iznosa ovaj 10.000 eura. Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice da li imate ikakvu projekciju s obzirom da ste rekli da je cilj ovih kazni da se odvrati od činjenja prekršaja? Koja je struktura ljudi koji rade te prekršaje i na temelju čega onda donosite zaključak da upravo ti ljudi više te prekršaje neće raditi, a znamo i sami da dobar dio tih ljudi ne može platiti maltene nikakvu kaznu, a očekujemo da će sad plaćati drakonske kazne i vjerujemo da nećemo puniti zatvore i s druge strane vjerujemo da to neće kod svih običnih građana ove zemlje koji nemaju problema prekršajne naravni opet izazivati podozrivosti, ismijavanje samih institucija koje bi trebale te zakone provoditi? I drugo pitanje je zašto izmjene, zašto ne potpuno novi zakon i zašto sad takvo silovanje procedure ako smo nešto imali 46 godina što se to dogodilo u ovih 10-ak dana da mora biti doneseno maltene odmah? Hvala lijepa. Irena (HDZ)** Hvala lijepa cijenjeni zastupniče. Imamo naravno i analitiku i statistiku, a kad govorimo o najčešćim prekršajima to je Članak 6., 13. i 17. onda vodimo računa o kojim počiniteljima se tu radi, a kao što sam rekla dakle godišnje se radi o broju od 30 tisuća počinitelja, a najviše se odnosi na Članke 6., 13. i 17. **Radin, Furio Poštovana tajnice, evo nikako da dobijem odgovor o toj hitnoj proceduri. Naime, zakon je objavljen ovaj trenutno važeći zakon je objavljen 3.10. prošle godine, znači 2022. godine, stupio je na snagu 1.1.2023. godine. Što se desilo u tom periodu, imamo li nekakve specijalne događaje za koje mi ne znamo, imamo možda nekakvu intervenciju iz Europe, imamo možda nekakve zakonske prekršaje koji su se desili za koje ne znamo koji nisu nigdje objavljeni međuvremenu da se taj zakon mora donositi po hitnoj proceduri jer samo se mijenjaju iznosi, ništa drugo se ne mijenja. To smo znali i prošle godine u 10 mjesecu, to smo znali i 1.1.2023. godine. Što se to desilo? Molim vas ako možete reći u 4 rečenice što se desilo? Irena (HDZ)** Hvala lijepa cijenjeni zastupniče. Nema nikakvih izvanrednih događaja. Zakoni se donose u hitnoj proceduri

u javnoj raspravi ste naveli da postoji međuresorna radna grupa koja radi na izradi novog zakona pa bih vas molila dva odgovora ako je moguće. Tko su članovi te radne grupe i da li ste uključili isto tako predstavnike civilnog društva koji se bave zaštitom ljudskih prava? Zahvaljujem. Hvala. Odgovor. iz Ravnateljstva policije i moja malenkost i profesor Maršavelski s pravnog, s Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta. Planiramo uključiti sve pravne fakultete da bude regionalna pokrivenost, znači Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Osijeku i u Splitu. Planiramo uključiti što širu zainteresiranu civilnu javnost u smislu udruga civilnog društva koje se bave s ljudsko pravaškim temama i planiramo dakle uključiti sve pravobraniteljske urede urede od pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za djecu, dakle sve zainteresirane. Hvala. **Radin, Furio Hvala. Od jutra je rasprava zbog naših kolega koji su bili branitelji, koji su emotivno vezani uz svoje suborce koji su se s njima borila, krenula u smjeru HOS-ove insignije, ali ono što je puno opasnije kod ovog zakona to je na mala vrata uvođenje verbalnog delikta. Mi imamo kaznu za obiteljsko nasilje koliko 40 eura, vi uvodite kaznu za svađu u javnosti 4 tisuće eura, uvodite kaznu za širenje lažnih vijesti 4 tisuće eura i kaže, kažu kolege iz HDZ-a nije to nekakav iznos. Tu se radi o polugodišnjim primanjima jednog prosječnog hrvatskog građanina, to su astronomske kazne za nešto što nitko ne može procijeniti što je, što bi to bilo širenje lažnih vijesti, hoće li Plenković uplatiti u državni proračun jer govori, govori da su plaće i mirovine rasle više od inflacije, znači širi lažne vijesti. Ko će to određivati, vi, Božinović, ko će uhićivati hrvatske građane? niti se ova tema uopće treba adresirat na ovaj zakon. Termin koji spominjete „verbalni delikt“ meni je čak osobno nepoznat, ja bih morala guglati, ono što znam je da je to povijesni nekakav kolokvijalan naziv iz tog čl. 133. Krivičnog zakona, prema tome apsolutno ne adresirati na ovaj zakon. Ovo što govorite bi bilo lex specialis Zakon o medijima odnosno Zakon o elektroničkim medijima, ovo nema veze s ovim zakonom. Povrijeđene je čl. 238., dakle ako nekoga kažnjavate zbog tzv. širenja lažnih vijesti to je jasno da se ide u smjeru ograničavanja slobode govora, a ako vam nije jasno što je to „verbalni delikt“ možda da pitate vašeg nadređenog, on itekako dobro zna ovaj jer je obnašao određene funkcije u tim bivšim tamnim vremenima.

pa imamo primjere da jednostavno ovaj poslovnik koji bi nas trebao urediti ovdje i naše ponašanje i svakako aktivnost tokom dana jednostavno ne funkcionira, kolika je mogućnost primjene ovog zakona ovdje, rekli ste da se on primjenjuje na svih, pa onda valjda i na nas ovdje u ovoj sabornici, što vidimo da ide teško. Imali smo primjere u povijesti gdje su se vodili i pravosudni postupci zbog prijetnji stražarima koji su također službene osobe, vidimo osobe kao što je Grmoja Nikola zastupnik koji uhvati govornicu i neće je napustiti, stražari ga nose sa te govornice, djeca plaču, ali nema nikakvih mogućnosti da ga kaznite. Imate drugog kolegu koji to zauzima i pušta muziku, znači to je postao nekakav normativ ponašanja. Da li postoje nekakve mogućnosti ili kazne da se riješimo takvih ljudi koji nasilno u ime nekog višeg cilja onemogućavaju normalno funkcioniranje ove sabornice, a onda je uvreda normalna…/Upadica Radin: Hvala/… onda je prijetnja normalna …/Upadica

što se tiče vašeg pitanja vi dobro znate da je po saborskom poslovniku i po etičkom kodeksu to moguće regulirat na neki način, isto tako i postoji institut saborskog imuniteta, tako da je odgovor takav vi ga dobro znate, a i to je ono sve što mogu reći i izrazit možda svoje žaljenje što razina rasprave često nije činjenična, hvala. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, ovim prijedlogom zakona propisuju se više novčane kazne, između ostalog i za narušavanje javnog reda i mira. Međutim ako dođe do narušavanja javnog reda i mira na sportskim terenima tada se prekršitelj kažnjava prema Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Molim vas usporedbu da li sada sa ovim novim iznosima se približavamo tim već propisanim kaznama ili će još uvijek te kazne biti niže i za kolko puta?

U Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira minimalna novčana kazna recimo je 20 eura do 170 eura, a po Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima je već minimalna 130 eura, a maksimalna je 6.630 eura za slični meritum, prema tome vaše pitanje je upravo pogodilo bit donošenja ovog zakona, jedan od razloga donošenja, hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gđa. državna tajnice nemate više replika za sada i ima nekoga koji hoće izvijestiti u ime odbora? Ne. Otvaram raspravu, g. Marijan Pavliček, Petrijevčanin se ne razumije/…a dobro, dobro. Gospodin Marijan Pavliček, Hrvatski suverenisti, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Evo po ko zna koji put o bitnim temama, o bitnim izmjenama zakona raspravljamo u popodnevnim satima i gotovo uvijek ista ekipa, pa eto lijepo vas je vidjeti prijatelji stari. Žao mi je što dobar dio kolega se jutros samo pojavio da bi izglasao stavljanje ovog Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na dnevni red i čovjek bi stvarno pomislio da se ovdje radi o promjenama koje će napokon utvrditi koje točno stavke znače i označavaju remećenje javnog reda i mira, što to sve obuhvaća i naravno o kojim se iznosima radi, ajmo reć iznosi su koliko toliko definirani a sve ostalo je i dalje ostalo u magli i niz nepoznanica. Ovaj zakon izaziva niz sumnji jer se danas ovdje raspravlja po hitnoj proceduri, u petak će se već izglasavati ovaj zakon. Je li to bio uvjet koalicijskog partnera ili je to jednostavno odluka vladajuće većine iz samo njima znanih razloga? Ovim zakonom se uvodi verbalni delikt. Ovim zakonom se vraćamo u mračno doba komunističke Jugoslavije. Uistinu ovaj zakon i je potekao iz te države još '77. godine i od tada su bile samo neke kozmetičke promjene u odnosu na kazne ovisno o valuti koja se koristila na našem području. Međutim, postavlja se pitanje zašto su uvedene ovolike drakonske kazne od čak 4.000 eura za određene prekršaje remećenja javnog reda i mira? Zašto ako ste već odlučili, ako je to već toliko hitno bilo i ako to niste danas nitko dao odgovor zbog čega je toliko hitno, niste donijeli prijedlog zakonskih kazni financijskih ovisno o imovinskom cenzusu prekršitelja. Nije isto osoba koja ima plaću od 600 eura, a u takvih je u Hrvatskoj 700 najviše platiti 4.000 eura zbog određenog prekršaja, a ovdje će biti kadija te tuži, kadija te sudi ili onome tko ima plaću od 3.000 eura ili 2.500 eura platiti tu kaznu od famoznih 4.000 eura. A kako će to izgledati u praksi? A izgledat će kao i dosada. Dosada se što najviše kažnjavalo? Upravo uzvici „Za dom spremni“. Kažnjavali su se oni koji su to govorili u javnom prostoru sada po novome kaznom financijskom od čak 4.000 eura. Ovaj vojnik je Jean Michel Nicollier čuli ste svi za njega, francuski dobrovoljac, pripadnik hrvatskih obrambenih snaga koji je izgubio svoju glavu, mučki ubijen na Ovčari. Imao je amblem HOS-a s pozdravom „Za dom spremni“. Danas uzviknite taj pozdrav i dobit ćete nakon stupanja na snagu ovoga zakona kaznu od 4.000 eura. Pod tim pozdravom se branila i Hrvatska kolegice, branio se i Vukovar, branio se i Dubrovnik i Bogdanovci i niz drugih gradova i niti jedan pripadnik HOS-a nije osumnjičen, a kamoli optužen za ratni zločin tijekom Domovinskog rata. S druge strane zvijezdu petokraku koju je ovdje ponosno nosio major Veselin Šljivančanin koji je napadao Vukovar kolegice, koji je odgovoran za 2.717 ubijenih branitelja i civila, koji je odgovoran za Ovčaru, koji je presuđen na međunarodnom sudu, on i njegovi vojnici su upravo nosili ovu zvijezdu petokraku prilikom ulaska u Vukovar. Danas ovu zvijezdu petokraku ćete moći nositi i sukladno ovom zakonu s ponosom po Trgu bana Jelačića. Možete otići i na bal vampira 25. mislim da je svibnja tzv. Dan mladosti u Kumrovcu i nitko vam neće „a“ reći niti ćete dobiti neku zakonsku financijsku kaznu. Ovo je zakon dvostrukih kriterija. Ovo je zakon koji će dodatno produbiti jaz u hrvatskom društvu. Umjesto da ste stali, pričekali i konkretno riješili svu problematiku vi srljate očigledno kako bi udovoljili pojedincima iz vladajuće koalicije. Niz drugih nejasnoća ima također u ovom zakonu, pa tako se postavlja pitanje tko je taj koji koji će utvrditi da je prekršen Članak 5. ovoga zakona da je netko recitirao, pjevao neprimjerene sadržaje, nosio neprimjerene ambleme i znakove, tko je ta osoba? Je li to policijski službenik na terenu, je li to načelnik policijske uprave? Hoće li to biti neko posebno vojno redarstvo ili slično? Članak 16. ovog zakona također govori da će se širenje lažnih vijesti kažnjavati isto tako sa kaznom do 4.000 eura. Koji sidus će utvrdi i na temelju čega je li neka vijest lažna ili istinita? Neka vijest može izgledati da je danas lažna, ali će se sutra pokazati kao istinita. Hoćete li nakon donošenja ovog zakona odmah kazniti premijera Plenkovića, ministra Beroša i sve članove stožera civilne zaštite jer su u doba pandemije širili laži remetili mir i spokoj hrvatskih građana? Zašto? Zato što su govorili cijepi se, štiti druge, oni koji se gotovo da ne mogu oboljeti, a kamoli prenositi viruse. Na kraju je sve to palo u vodu. Zadnji izvještaj u Hrvatskom saboru koje smo mi dobili na saborske klupe je rekao što, da smo imali više oboljelih koji su se cijepili sa dvije ili više doze u hrvatskim bolnicama od onih koji se nisu cijepili, da smo imali više mrtvih u ta zadnja 3 mjeseca od tog izvještaja nego oni koji se nisu cijepili. Hoće li na temelju svega toga premijer Plenković uplatiti 4.000 eura u Državni proračun jer je širio lažne vijesti ili će ovo biti zakon kojim će vladajući određivati tko je prekršio zakon i na temelju čega po prijekom sudu? Ovo je zakon autokratskih režima. Ovim zakonom ne rješavate apsolutno, ama baš apsolutno ništa. I još jedan primjer ovog zakona. Jednom mjesečno imate molitelje na Trgu bana Jelačića. Ova lijeva strana sabora smatra da oni remete javni red i mir. Dobar dio te strane smatra da ih treba kazniti. Ja smatram da upravo oni prosvjednici koji su tamo uzvikivali i derali se dok su ljudi molili remete javni red i mir i da njih treba kazniti. Koga ćemo kazniti sukladno ovom zakonu? Je li to definirano u ovom zakonu državna tajnice? Nije. Znači ovo je jedan kozmetički zakon gdje apsolutno ništa niste riješili nego ste samo produbili jaz i svađu među ovako podijeljenom hrvatskom društvu. hvala.

po hitnom postupku donosi novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira koji će među ostalim izrijekom propisati prekršajnu odgovornost za isticanje simbola koji su navodno u protimbi sa Ustavom što se u pravilu odnosi na simboliku ustaškoga pokreta uključujući i pozdrav „Za dom spremni“ o čemu su nadležne policijske postaje i do sada protuustavno i protuzakonito podnosile optužne prijedloge, a prekršajni sudovi arbitrarno donosili različite i međusobno proturječne presude. Podsjećam na posljednji ponižavajući i suspektne pismenosti optužni prijedlog Druge policijske postaje Split protiv ratnog zapovjednika samostalnog bataljuna Škabrnja Škabrnja Marka Miljanića, a zbog korištenja pozdrava „Za dom spremni“ na komemorativnom skupu za poginule pripadnike Splitske devete bojne HOS-a Rafael Vitez Boban. No umjesto novog Zakona o prekršajima mi raspravljamo tek o izmjenama i isključivo vezano uz iznose i visinu novčanih kazni važećeg jugoslavenskog komunističkog zakona usvojenog 25. listopada 1977., a od 1990. kozmetički noveliranog tek tri puta. Brisanje članka o tzv. omalovažavanju patriotskih osjećaja naroda i narodnosti SFRJ, pretvaranje novčanih kazni iz dinara u marke, a potom u eure. Dakle, očište današnje rasprave treba biti notorna činjenica da je u modernoj Hrvatskoj državi članici EU 2023. 34 godine nakon pada Berlinskoga Berlinskoga zida na snazi jugoslavenski komunistički Zakon o prekršajima nadahnut represivnim pravnim shvaćanjem samoupravnog socijalizma i obilježen njegovim nazivljem, te u protimbi sa Ustavom i drugim zakonima. Što je pozadina ove besmislene novele i to po hitnom postupku? Naravno ne ono što je predlagatelj naveo u ocjeni stanja, već isključivo treba tražiti u kunktatorskoj naravi Plenkovićeve Vlade, te činjenice da će se u nedjelju 23. travnja održati komemoracija u Jasenovcu koju su bojkotirali HDZ-ovi koalicijski partneri SDSS i stanovite udruge i pojedinci tražeći da se ne ovim već Kaznenim zakonom kriminalizira svako korištenje simbola ustaškog pokreta uključujući i pozdrava „Za dom spremni“. Plenkovićeva Vlada je za sada izašla samo sa pravno neobvezujućom odlukom jalovog, tzv. Povjerenstva za suočavanje sa prošlošću o kojoj ni sami članovi nisu mogli postići suglasje, te iz politikantskih razloga nije uslišila zahtjeve koalicijskog partnera stanovitih udruga te općenito tzv. antifašističkih apologeta jugoslavenskog komunizma. To je navedenu gospodu naljutilo, zaprijetili su bojkotom, pa se Vlada dosjetila mrkve po hitnom postupku na način da se protuustavna i protuzakonita primjena članka 5. ovoga zakona zbog korištenja pozdrava „Za dom spremni“ koji ni jedan zakon ne poznaje i o čemu ne postoji ujednačena sudska praksa palijativno sankcionira umjesto sa 20 iznosom do 2000 eura. Dakle, u nedjelju u Jasenovcu vuk treba biti sit, a koalicijske ovce nahranjene mrvicama sa Plenkovićeva stola na broju. Iz svih ovih razloga svaka rasprava u ovom zakonskom prijedlogu je bespredmetna. Poanta je u tome da se postojeći zakon kao relikt jugoslavenskog komunističkog zakonodavstva zbog svoje neprimjenjivosti ne treba kozmetički mijenjati već zamijeniti novim prilagođenim ustavnim vrednotama, ostalim zakonima dalekosežnim političkim promjena promjena i cjelovitoj društvenoj zbilji neusporedivoj sa onom iz 1977. i razdoblja odcvalog milicionerskog titoizma. ovdje nije riječ o mome subjektivnom dojmu ili političkoj prosudbi već činjenici koja je potvrđena i nalogom Ustavnog suda iz 2019. kojim je Saboru naloženo da u roku od godinu dana donese novi zakon jer postojeći među ostalim citiram sadrži pojedine pravne institute ili pojmovi koji više ne postoje u ustavno-pravnom poretku. Zato ću s obzirom na potpuno pogrešan dojam koji se nametnuo u javnosti iz medijskih krugova, tzv. antifašističkih egzorcista i apologeta jugoslavenskog komunizma zagovornika apsolutne kriminalizacije simbolike ustaškog pokreta i pozrava „Za dom spremni“ naravno ne iz simbolike jugoslavenskog komunizma o čemu u ovom prijedlogu nema niti riječi, te da rasprava ide u tom smjeru kao protivnik zabrane bilo naglašujem bilo kojeg simbola i obilježja kao takvo podsjetiti na nekoliko neoborivih ustavnopravnih činjenica. U hrvatskom ustavu i zakonodavstvu ne postoje odredbe ili propisi koji bi izrijekom ili sami po sebi zabranili „Za dom spremni!“ ili bilo bilo koji drugi simbol i pozdrav bez obzira na njegovu ideološku ili političko nacionalnu pozadinu. Ustav, KZ i Zakon o prekršajima ne govori apsolutno ništa o „Za dom spremni!“, mišljenje Plenkovićeva tzv. povjerenstva je pravno irelevantno tj. neobvezujuće i nije izvor prava. U tom smislu ne mogu se tumačiti ni pravno povijesno dvojbene odluke ustavnog suda o tome da pozdrav „Za dom spremni!“ nije u skladu s ustavom i to ne samo zbog problematičnih pseudohisteriografskih interpretacija za koje suci nemaju i ne mogu imati kompetencije tipa „opće je poznato“ i slično jer ustavni sud ne može bilo koji pozdrav proglasiti neustavnim. Kako neki pozdrav može biti neustavan i pritom bez konkretne zakonske zabrane sudove obvezati da beziznimno kažnjavaju neovisno o okolnostima svakog slučaja posebice. Naime, ustavni sud ocjenjuje ustavnost zakona i i drugih propisa, a ne pozdrava, slika, pjesama, simbola i slično. Što imamo danas u kontekstu kažnjavanja pozdrava „Za dom spremni!“? Kršenje načela zakonitosti, pravnu konfuziju i neujednačenu sudsku i sudsku zlouporabu čl. 5. jugoslavenskog Zakona o prekršajima koji sankcionira remećenje javnog reda i mira mira vrijednosno neutralnom formulacijom o izvođenju bilo kojih pjesama i isticanja simbola koji ne mogu biti sami po sebi kriminalizirani ako nema kršenja javnog reda i mira. Glasno pjevanje na ulici u gluho doba noći prekršaj je protiv javnog reda i mira bez obzira je li riječ o repertoaru ustaškog I. djelatnog stajaćeg sdruga, Crne legije, Hanke Paldum, Mile Kekina, Mile Kitića, Miroslava Škore, Erosa Ramazzottija, Bake Praseta ili Arsena Bauka, Vlada i zakonodavac svoje politikantstvo i nedoraslost političko policijskim arbitrarnim odlučivanjem prebacuje na sudove koji umjesto s pravnog područja prelaze u političko, o tome se izjasnila i sjednica sudaca Visokog prekršajnog suda. Zaključno, potreban je novi Zakon o prekršajima koji će uvažiti trajno suprotstavljene i međusobno nepomirljive obiteljsko predaje, u Drugom svjetskom ratu i poraću smo u svrhu očuvanja javnog reda i mira…/Upadica Radin: Hvala/… te društvene i nacionalne kohezije, a ne produbljivanja sektaških ideoloških rascjepa, Sada je na redu već prozvani g. Arsen Bauk koji će govoriti, neće pjevati, izvolite, SDP. **Bauk, Ja sam siguran da je kolegi Hasanbegoviću iza Arsena pisalo Dedića, a ne Bauka, ali da ga je podnijelo moja nazočnost u dvorani jer u društvu Erosa Ramazzottija, Mile Kitića itd., nekako mi se više čini ovaj muzički Prase, pa i to je muzički, muzički dio. Dakle, razmišljao sam kako da započnem ovu, ovaj, ovaj govor o jednom tehničko financijskom zakonu, pa ću ovako reć, ne uvodi se ovim zakonom „verbalni delikt“ kao što je rekao g. Pavliček, ali malo poskupljuje, to je to, u skladu s inflatornim kretanjima. Ovo doista jest Zakon autoritarnih režima jer je donesen 1977. i u osnovi se odonda nije mijenjao. Kad sam čuo da će se mijenjat u saboru zakon star preko 40.g. po hitnom postupku baš sam mislio da će se promijenit Zakon o pobačaju, ali taj će ostati star 40 i ko zna još, ko zna još koliko godina, tako da samo mogu poručiti što ste mjerili kukuruze mjerili ste. ajmo, ajmo na, na bit. Dakle doista Zakon o prekršajima je donesen 1977.g., bila je predviđena novčana kazna od 2000 dinara što je bio iznos oko 44% tadašnje prosječne plaće u SR Hrvatskoj koja prema podacima DZS-a 1977. iznosila je 4.473 dinara i sva argumentacija koja se tiče visine kazni pada po, pada po vrlo jednostavnoj jednadžbi, dakle '77. je bilo pola prosječne plaće, a sada to postaje 4 prosječne plaće, dakle zakon je u svojoj, u svom najvišem iznosu 4 puta represivniji nego što je to bio 1977., barem kad se tiče prosječnih primanja građana. Nadalje, ovdje se radi o jednoj vrsti ja bi rekao, nazvao zakonodavne obijesti, dakle svih 21 članaka Zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira govori isključivo o visini novčanih kazni i tu se na jedan način pokazuje određena i politička volja parlamenta odnosno Vlade da za neke prekršaje kazne povisi 10 puta, a za neke 35 puta, dakle povećanje minimalne kazne za neke prekršaje od 3.500 100% doista zahtjeva određenu proceduru koja po mome mišljenju i po mišljenjima ustavnog suda u nekoliko slučajeva donošenja propisa bilo da se radi o pravilnicima, bilo o zakonima ne prolazi onaj minimalni test razmjernosti. Dakle savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je prošlo 7 dana umjesto 30 i zakon koji je star 40 i nešto godina po hitnom postupku po meni su dovoljni razlozi da ovaj tekst padne na ustavno sudu bilo da ga se ukine, bilo da se, da ko za izborne jedinice da će vrijediti još neko vrijeme, a nakon toga da ga se mora zamijeniti u normalnoj proceduri. Primjerice, na temelju kojih kriterija i Vladine procjene je izvođenje, reproduciranje pjesama skladbi i tekstova ili nošenje i isticanje simbola tekstova, slika, crteža kojima se remeti javni red i mir da je kazna povećana za 35 puta, a primjerice tko dopušta da se u njegovim prostorijama vrši bludničenje i tko omogućuje ina drugi način pomaže vršenju prostitucije diže se 15 puta. Ponovit ću, dakle ako nešto krivo kažete ili ovoga istešete onda ste kažnjeni 35 puta više nego dosad, ovoga pak stupite ili pomažete vršite bludničenje onda ste kažnjeni 15 puta više nego dosad. Vlada više boji riječi i pjesama nego da prostite da ne kažem čega. Nadalje, tko mami druge na kocku ili omogućava kockanje 15 puta više, a tko ističe simbole u demokraciji 35 puta više. Nadalje, tko se svađa, viče i na drugi način remeti javni red i mir 30, 15 puta više, ali tko izvođenje i reproducira pjesme 35 puta više. Znači bolje vikati nego pjevati, ako vičete na javnom mjestu samo 300 eura do 2.000, a ako pjevate 700 do 4.000 eura. nadalje tko omalovažava moralne osjećaje građane 10 puta više nego dosad, dakle ne 35. Tko širi lažne vijesti i remeti mir i spokojstvo građana 35 puta više. Znači tko pjeva i tko izmišlja i širi lažne vijesti 35 puta više. Idemo dalje. Tko omalovažava ili vrijeđa državne organe odnosno službene osobe prilikom vršenja službe 35 puta više, a tko bludniči 15 puta više. Prema tome, zanimljivo. Nadalje, tko daje alkoholna pića maloljetniku ispod 16 godina i pijanoj osobi 10 puta više i sad ako ova, ova ide pjevat on će dobit 35 puta više. Dakle, najbolja kombinacija za Državni proračun da netko da piće pijanoj osobi i da ova pjeva iz Članka 5. to je već značajan izvor prihoda. Nadalje, tko se na javnom mjestu odaje pijančevanju ili uživanju opojnih droga 10 puta više, tko neovlašteno puca iz vatrenog oružja, pali rakete i slični zapaljiv i eksplozivni materijal 35 puta više. Ovo mi se čak čini i opravdano ako me baš, ako me baš pitate. Onda onaj tko podstiče dijete za vršenje prekršaja 15 puta više. Tko se ne udalji iz skupine kojoj ovlaštena službena i ovlaštena osoba pozvala da se raziđe 15 puta više. Tko istakne zastave strane države bez općeg poziva društveno političke organizacije ili bez odobrenja organa uprave, to je Članak 26. i sada moram se vratiti da vidim tekst da li su barem tu uklonjene društveno političke organizacije, nisu, propust predlagatelja dajte amandman, dakle ostaje. Dakle, društveno političke organizacije su u ovom zakonu preživjele 5 izmjena i ovu današnju jer MUP se nije sjetio da promjeni taj naziv. Dakle, tko društveno političke organizacije ne sluša 10 puta više, nije još to, nije još to ni puno. Nadalje, odgovorna osoba u ugostiteljskoj radnji ili u ugostiteljskoj organizaciji koja propusti spriječiti narušavanje reda i mira u ugostiteljskoj radnji ako je to mogla učiniti bez opasnosti za sebe i za druge 10 puta više. Ajde nije ni to puno. Tko stavi ispred zgrade ili ograde uređaj i predmet koji može povrijediti prolaznika, ima ovaj balkon šta je bio, šta je bio maltene medijski opjevan, 10 puta. I na kraju ovoga postoji još Članak 36. koji je predug pa ga neću citirati. Dakle, to su sve izmjene ovog zakona. Dakle, sve ono što smo jutros slušali sa bilo kojih strana je i sad kažnjivo. Međutim, u čemu je problem? Ja vidim dva problema. Prvo što bez obzira na propisa sudska praksa je bila neujednačena, a sada će to postati još i očitije jer će neko dobiti od 700 do 4.000 eura za nešto, a neko drugi neće dobiti. Ovako kad je to bilo od 20 do 120 eura, tako moglo se ovako to malo obijesno parničiti pa, a sad je to malo ozbiljnije. Drugo postoji ozbiljan problem u ovome Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, a tiče se kažnjavanja kod prostitucije zbog toga što i dalje, i dalje je dakle ta odredba u većini pogađa, pogađa žene i mislim da bi ustvari to trebalo ukloniti iz ovoga zakona ili barem prijelaznom odredbom suspendirati primjenu na godinu dana dok se ne donese, dok Nadalje, nisam siguran da će ova izmjena proći test, proći test ustavnosti barem što se tiče proceduralnog donošenja zbog ovako drastičnih povećanja kazni sa skučenim javnim savjetovanjem i sa skučenom saborskom raspravom. Kolegice i kolege želio bih također vas upoznati što se tiče pozdrava „Za dom spremni“ da je Europski sud za ljudska prava odbio zahtjev građanina Josipa Šimunića i da je i Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava i svi prekršajni sudovi u RH uključujući najveće rekao da je taj poklič kažnjiv prema tome ni to se …/Upadica: Hvala./… Sada je na redu Klub zastupnika Centra i GLAS-a, najprije gospođa Mrak Taritaš, a onda gospođa Orešković. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege Ja sam isto razmišljala kako uopće početi ovu raspravu. Imate neke trenutke u životima i čak neke trenutke kao saborske zastupnice kad se moram uštipnut da budem svjesna da li je to istina ili ja tu možda nešto sanjam. Jer je ovo otprilike takva situacija. Imamo zakon iz 1977. godine koji je pred nekakvih pola godine tu doživio izmjene i dopune, gdje smo samo kazne, ostavili smo meritum, sadržaj isti. Nismo ni …/Govornica se ne razumije./… promijenili, kazne smo promijenili iz njemačkih maraka promijenili koji su bili u tom trenutku u eure. Desilo se ništa. Sve zajedno je prošlo ispod radara, nije bilo onakvih scena kao što je bilo jutros u Saboru, dakle nije se desilo ništa. Sad odjedanput imamo drakonski veće kazne i to je činjenica. I ključno je pitanje što predlagatelj zakona, što Vlada, što vladajući žele ovim postići? Moje iskustvo je nikad se ne možete dodvoriti svima i ne možete se svidjet svima. Možete se uvijek svidjeti samo nekima, jer iza ovog zaista bih bila spremna sa nekim kolegama koji su rekli, samo su htjeli mir za nedjelju u Jasenovcu. Pa da li je to vrijedno svega ovog što mi imamo sad? Da li je došlo vrijeme da imam da zakon koji iz 1977. godine koliko se saborskih zastupnica i zastupnika uopće nije rodilo 1977. godine da mi sad taj zakon ostavimo takav kakav je, da se ne usudimo tu promijeniti ni ono što je gospodin Bauk, kolega Bauk zastupnik rekao samo jedno jer se ne usudimo. Kolege iz HDZ-a pa vi se ne usudite napraviti izmjene i dopune ili novi zakon gdje će fašistički pozdravi biti u Kaznenom zakonu. Ne usudite se, ne usudite se reći ono što imamo u Ustavu da je Hrvatska nastala između ostalog i na antifašizmu i da želimo fašističke i ustaške ambleme, pozdrave i sve ovo ostalo osuditi i staviti u Kazneni zakon. Budući da se to ne usudite, budući da to u ovom sazivu Sabora nećemo vidjeti svjetlo dana, budući da ono što je državna tajnica to rekla napravit ćemo povjerenstvo, pa će povjerenstvo biti od različitih stvari, pa će se još to povjerenstvo sastati. Eto nama skok po skok, sljedeće godine izbori i sve smo prošli dalje. Dakle, to je razlog. To se ne usudite, a morate nešto napraviti jer morate pokazati da ste nešto napravili i zato imamo ovaj zakon ste ostavili sve što je bilo '77. godine. Dakle za vrijem od '77. do sad promijenila se država, promijenilo se opće gospodarstvo, socijalni uvjeti, društveno-politički uvjeti, sve što hoćete ali su nam ostale sve norme koje danas više ne vrijede. Pa jel' ćete kažnjavati one koji postavljaju klima uređaje? Po ovome hoćete. Po ovima svi oni koji imaju klima uređaje i koji su neprimjereni ćete kažnjavati jer mogu nekom past na glavu ili bilo šta drugo. Pa nemojte to raditi. Pa to samo radite iz forme, a ne iz sadržaja. Ovako ćete reći evo nešto smo napravili, a niste napravili ništa. I dalje ćete ostaviti da jedan sud sudi na jedan način, drugi sud sudi na drugi način. Da li smo mi 2023. godine spremni reći neke stvari? Jer ako nismo spremni, onda se svi trebamo malo pogledati u ogledalo i vidjeti gdje smo. Da li smo 2023. spremni osuditi fašizam? Jesmo spremni na to? Ne znam. Po svemu sudeći kako su se vladajući ponijeli prema svemu ovom nismo. Da li smo spremni reći da zakon iz '77. nema puno ovih stvari je u nekim posebnim zakonima riješeno. Sve ovo ste zapakirali, došli u hitnu proceduru, čak vam je, čak ste dobili i napismeno da morate obrazložiti ako idete u raspravu ako nije 30 dana nego je manje. Sve to ste pregazili. Pregazili ste proceduru, pregazili ste sadržaj, pregazili ste sve ostalo samo zato da bi nam u hitnoj proceduri došao jedan zakon gdje ste apsolutno bez svih kriterija koje ste trebali definirati definirali kazne. I onda stavljate u istu vreću sve i prostitutke i ženske grudnjake i klima uređaje i ambleme i tko šta pjeva i gdje pjeva i tko vodi računa o djeci, ne vodi računa o djeci sve tu ste stavili, tko vrijeđa službenu osobu i ne vrijeđa sve to ste stavili tu. Zašto? Zato što ste u jednom trenutku morali reći ili koalicijskom partneru ili ja tu neću cijediti jer stvarno imam premalo informacija o tome. Evo gle, mi smo tu nešto napravili. Ma niste napravili ništa. Nered koji imamo samo ste napravili još veći nered i napravit ćete još veći nered. Ja nemam dileme. U petak kao što ste uvijek unisono glasali izglasat ćete i ovo, ali zašto? Zbog čega?

Na tri primjera pokazat ću koji je problem Hrvatske države. Stalno to ponavljam. To je ta jedna institucionalna nesređenost i ako to ne počnemo rješavati za Hrvatsku neće biti pomaka bez obzira tko će nakon HDZ-a doći na vlast. Evo prvi primjer je primjer procedura. Dakle, za hitno donošenje zakona sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskog sabora potrebno je da su ispunjeni neki uvjeti. U ovom slučaju ti uvjeti ne postoje i nisu obrazloženi. Ukoliko povodom toga uložimo prigovor Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav o tome će biti odlučeno kad to već praktički nema nikakvog smisla jer će rasprava biti okončana, a zakon možda već i izglasan možda i na snazi. Dakle, to je institucionalna slabost koju treba rješavati da nam se ne događaju ovakve autoritarne i diktatorske tendencije kakvu prakticira HDZ putem svoje saborske većine, a po želji i po diktatu velikog vođe Andreja Plenkovića. Drugi problem je činjenica da je Andrej Plenković em diktator, em kukavica. Ova rasprava je pokazala se da, pokazala je da se dobrim dijelom ovaj zakon donosi zbog korištenja fašističkih i ustaških pokliča i amblema za koje neki u ovom saboru tvrde da su to stari hrvatski pozdravi koje bi u nekim situacijama trebalo dopustiti, što naravno nije točno. Naime, postoji jedna mala knjižica zove se Ustav RH i u njemu je jasno određeno što su temelji naše državnost, pa tako i antifašizam. Pod pokličem „Za dom spremni!“ provodilo se etničko čišćenje, to je poklič zločina protiv čovječnosti i ne postoje situacije u kojima bi korištenje takvog pozdrava bilo pravno ili moralno prihvatljivo, to je jedno civilizacijsko pitanje. A to što se hrvatska država na to civilizacijsko pitanje ne može jasno odrediti i sankcionirati sve one koji ga koriste to je također problem institucionalnih slabosti. A do kuda sve to ide govori i podatak da je HS za predsjednika vrhovnog suda izabrao Radovana Dobronića. On je u svom programu, dakle prije nego što je bio izglasan i u svojim intervjuima jasno rekao što o korištenju tog pozdrava misli, pa postavljam pitanje je li ga vladajuća većina izglasala sa figom u džepu? No pored toga što je rekao da s pravne strane ovaj pozdrav nije dopušten u hrvatskom pravnom prostoru, a što mnogi danas prešućuju i kažu da tu treba utvrđivati neke nove znanstvene činjenice, dakle treba nam revizija povijesti, on je rekao da postoj problem i arhitekture hrvatskog pravosuđa. Naime, vrhovni sud dosada nije bio u prilici ujednačavati sudsku praksu u tom predmetu, u tom pitanju, a zašto? Zato što korištenje ovog pozdrava bilo riješeno u ovom zakonu koji se tiče prekršaja, dakle u domeni prekršaja, što znači da povodom žalbi o tome odlučuje Visoki prekršajni sud. Povodom odluke Visokog prekršajnog suda predmet ne može doći na vrhovni osim po inicijativi Državnog odvjetništva, a Državno odvjetništvo se suzdržavalo od posezanja za takvim instrumentima. Dakle mi imamo vrhovni sud koji u brojnim područjima, pa tako i ovdje uopće nema alat, nema ovlast, nema mogućnost ujednačavanja sudske prakse, toliko o institucionalnim Prema tome, sva ova pitanja nadilaze dnevnopolitička prepucavanja i doista mislim da ako želimo naprijed Hrvatsku trebamo sagraditi, izgraditi i dovršiti na zdravim temeljima. Poklič „Za dom spremni!“

Udbo hrvatska sudbo, da nam je neko prije 33.g. ili prije samo 10.g. rekao da ćemo ulaskom u zapadne euroatlantske integracije, u EU, u NATO pakt, umjesto povećanja ljudskih prava i sloboda, slobode mišljenja i slobode govora doživjeti jednu neviđenu regresiju gdje ćemo ići još strožije nego po zakonu koji je bio na snazi u neko davno totalitarno vrijeme čovjek bi mu, ne bi mu vjerovao, ali evo danas smo se našli u takvoj stvarnosti. Zbog čega se po hitnoj proceduri mijenja zakon koji je na snazi od '94.g. u ovom obliku? Zašto se sada po žurnom postupku ide u povećanje represije, što se dogodilo u međuvremenu, možda smo nešto propustili? Je li 4 tisuće posto u zadnjih nekoliko mjeseci se povećalo kršenje javnog reda i mira, pa je potrebno po žurnom postupku donositi zakon kojim se drakonski povećavaju kazne? Zašto je gurnut u žurni postupak? Zašto je savjetovanje umjesto zakonom propisnih 30 dana trajalo svega 7 dana bez objašnjenja i to je započelo 2.4., tako da defacto 4 dana u tih 7 su pala na Veliki četvrtak, petak, subotu i Uskrs? Zakon je minimum morala. Tamo gdje stvari funkcioniraju bez zakona nije potrebno donositi zakon, gdje nema povećanja broja prekršaja logično ne treba jačati strogost zakona, čemu gomilati zakone tamo gdje stvari funkcioniraju normalno, čemu to vodi? Je li bilo značajnog povećanja kršenja javnog reda i mira? Niste nam dali taj argument. Povećanja kazni kreću se od 10 puta na čak 40 puta, dakle od 1000% do 4000% povećanje kazni. Ljudi, pa je li 40 puta povećano kršenje javnog reda i mira, čemu ovo? Neki pametnjakovići su rekli pa kao to ionako sve postoji samo se povećavaju kazne, da ali niste morali čitati Hegela da biste shvatili što znači kvantiteta koja prelazi u kvalitetu. Ako vi za nešto što je u nekim slučajevima izražavanje mišljenja dignete kaznu na 4-5 mjesečnih plaća, to je nešto sasvim drugačije, to je kvantiteta koja prelazi u jednu drugu kvalitetu. Pružili ste neku tablicu u kojoj se daje visina kazni tobože u ostalim članicama EU, ali vidi vraga samo ih je 13, manje od pola, pa čak ni tu ne korespondira podatak tezi koja je navedena prije tablice, dakle manipulativno. Donošenje ovog zakona piše u prijedlogu predlaže se po hitnom postupku sukladno čl. 204. Poslovnika HS prema kojem se po hitnom postupku donose zakoni kada to zahtijevaju osobito opravdani razlozi. Ok, gdje su vam onda opravdani razlozi, zašto ih niste naveli? Bit je, nemojte molim vas nemojte biti naivni, apeliram i na kolegicu Orešković i na vas kolega Prkačin ovo nema veze sa „Za dom spremni“. Oni su pripremili javnost unaprijed prije već par tjedana su bacili taj mamac u javnost da bi podijelili i oporbu i javnost da se glođemo oko priče „Za dom spremni“ u kojem kontekstu, kako. To je sasvim sporedna stvar. Ovo je nešto jezivo. Ovo je ogromno i ovo se ne tiče prošlosti prije 30 ili 80 godina nego se tiče budućnosti. Vidjeli smo u vrijeme korona krize i one represije za koju se sada pokazuje da je bila potpuno neopravdana što su u stanju učiniti, a ovakvim promjenama zakonodavstva otvaraju put prema totalitarizmu. Nemojmo biti naivni, ovo nije meritum „Za dom spremni“ uopće. Slon prolazi ovdje, a mi govorimo o efemernostima. Kažu promijenile se okolnosti, realnosti vremena i opće prilike. Koje? Ponovit ću još jednom, umjesto da kao dio zapada i u društvu tih razvijenih demokracija smanjujemo represiju i zakonske kazne mi ih 40 puta povećavamo bez objašnjenja. Zašto? Čemu? Tko će arbitrirati što je istina? Tko će presuditi što je danas istina? Hoće li Plenković platiti 4.000 eura zato što je lažno tvrdio neki dan da su plaće rasle više od inflacije? Hoće li svi oni koji su govorili cijepi se misli na druge platiti 4.000 eura jer je direktor Pfizera izašao i priznao da oni nikada nisu radili test na prenošenje virusa u pogledu cjepiva. Ovo su vrlo opasne i drastične stvari. Nemojmo biti naivni, ne dajmo da nas svađaju na ideološkim starim pitanjima. Ovo je nešto puno opasnije što se tiče buduće represije ograničenja slobode, a ne neke bliske ili dalje prošlosti. Prošao je čitav dan, a mi još uvijek nismo dobili predmet ove rasprave. Mi još uvijek nismo dobili odgovor na ključno pitanje. Vladajući nam u tom smislu mogu pokušati podvladiti, ali na nama je kao oporbi zadatak da raskrinkamo činjenične neistine pogotovo kad imamo potrebne alate u rukama. A koje je to pitanje na koje moramo odgovoriti da bismo uopće o smislenosti ovog zakona mogli raspravljati? Stvar je vrlo jednostavna. Ako dramatično dižemo kazne za prekršaje onda očito postoji društveni alarm koji upozorava da ti prekršaji dramatično rastu inače radikalna penalizacija nema smisla jer njezin je cilj kao što je uvažena državna tajnica rekla odvraćanje građana od tih istih prekršaja. Ono što vam je državna tajnica prešutjela, a što sam ja temeljito proučila i što ću ovdje iznijeti hrvatskoj javnosti je slijedeće. statistička prikaza MUP-a o sigurnosnim pokazateljima u RH za 2020., za 2021. i 2022. godinu govore sasvim suprotno od onoga što se ovdje pokušava nama prodati. Dakle, što se tiče dva ključna prekršaja koja su predmet današnje rasprave, prva je Članak 5., a druga je Članak 16. odnosno korištenje simbola i širenja lažnih vijesti zamislite u situacija u Hrvatskoj je itekako povoljna. Ne samo da je broj tih prekršaja poprilično mali u odnosu na sve ostale prekršaje za koje se sankcije neće uopće povećavati nego je i u radikalnom padu, pa bismo ako hoćemo biti logični i dosljedni mogli eventualno razmišljati o smanjenju kazni budući da one očito nisu potrebne građanima RH da bi se naučili ponašati u skladu sa zakonom. I biti ću vrlo konkretna, na temelju MUP-ovih statističkih podataka koji su se trebali nalaziti unutar ovoga zakona, a ne da vam ih ja ovdje iščitavam i iznosim na temelju onih podataka koje nam ista ta državna tajnica i isto to ministarstvo pokušava prešutjeti jer ne idu u prilog donošenju izmjena ovih zakona. 2020. godine 61 prekršaj iz Članka 5. nošenje simbola. Da znate koliko je to u odnosu na ostale prekršaje dat ću vam komparaciju. 350 prekršaja skitnje, 253 prosjačenja. 61 nošenje simbola. puta više nismo odnosno 5 puta više nismo ni dirali jer ljudi nemaju novaca skitnice i prosjaci, u redu, ali ovo donosimo zbog porasta kako je rekla državna tajnica maloljetničkih prekršaja, a maloljetnici imaju novaca da plaćaju ovakve drakonske kazne ili možda mislite da se oni trebaju odati skitnji i prosjačenju da bi zaradili ukoliko čine te iste prekršaje pa da ne završe unutar zatvorske kazne. Najčešćih prekršaja ima između 2 i 4 tisuće, to su vam tučnjava, svađa i pijanstvo. I to su kolegice i kolege neumoljive činjenice. 2021. prekršaja simbola pada na 52, 2022. godine spada na 34, dakle u 2 godine 50% je pao broj prekršaja po Članku 5. kazna koja se sada drakonski povećava za te iste prekršaja. A što se tiče širenja lažnih vijesti, e pa tu vam je situacija još bolja. Od 59 2020. godine na tek 10 2022. godine. Sve što mogu na to reći i pomisliti je da ćemo očito Hrvate morati početi kažnjavati zbog širenja istine jer ih ne širi dovoljno lažne vijesti. A argument za ovo je da je cilj ovih zakonskih izmjena odvraćanje građana od prekršaja elem ove puno niže kazne su polučile taj opravdani cilj. I onda se vraćamo na meritum i tu ću zaključiti s bitnim. Ako nedovoljno visoka kazna ima odvraćajući efekt onda previsoka kazna sigurno ima provocirajući efekt. Bavimo se stvarnim problemima. Postoje prekršaji koji rastu. To su prekršaji koji se odnose na nasilje u obitelji. Rasli su oko 30% do 40% kaznenog djela u vrijeme Covid krize. A za njih znate li kolika je kazna? Niti 300 eura, 10 puta manja kazna za nasilje u obitelji od one kazne koja se odnosi na širenja lažnih vijesti ili simbola. Je li to prioritet u našem društvu? Je li to društvo kakvo doista želimo graditi? I zaključno na cijelu ovu današnju raspravu. Ne

ne zbog „Za dom spremni!“ nego u smjeru kreiranja totalitarnog ozračja i društva pokornih građana osnaživanjem represivnog aparata. Ne nasjedajmo na HDZ-ove udice. Evo dva puta u jednome danu, 238. i to me povrijediše dva puta ljudi koji su meni dragi, koji su moji politički slično mišljenici. Dakle uopće se ne slažem da se iza pozdrava „Za dom spremni!“ da sam ja zaključio kako se nekakva jeziva skriva, u biti je pozdrav „Za dom spremni!“, a hrvatska vlast odnosno Andrej Plenković, pošto je igrač druge strane on nema hrabrosti i odlučnosti da izađe sa otvorenim kartama

Čl. 238., omalovažavanje saborskih zastupnika, ja sam sigurna da Andrej Plenković uživa u ovoj raspravi jer dok se mi zabavljamo sa „Za dom spremni!“ on u ime štitenja nekakvih europskih vrijednosti po njegovoj interpretaciji uvodi represiju i verbalni delikt na široka vrata bez činjeničnih argumenata u porastu tih istih prekršaja, dakle „Za dom spremni!“ i rasprava o njemu je čista udica za zavađeni saborski narod, ne nasjedajmo na nju, držimo se bitnog. Pitanje je nakon ovolikih prekršaja što ćemo uopće moći i što nećemo moći reći u javnosti. bila je replika. Gospodin Milorad Pupovac sada će govorit u ime Kluba zastupnika SDSS-a, izvolite.

prilika, niti se on donosi zbog 23. ovoga mjeseca, niti se donosi zbog neke i nečije skrivene namjere, a niti je izraz volje Milorada Pupovca, a najmanje njegovoga hira kao što pojedini zastupnici ovdje govore. Dakle kao što je zastupnik Raspudić ovdje rekao pozivajući se na jednu staru marksističku ekonomsku zakonitost o prelasku kvantitete u kvalitetu, zastupniče Raspudić ako niste naučili dosada što može biti primjer prelaska kvantitete u kvalitetu onda vam je to upravo primjer ovoga zakona. Ovdje su povećane kazne, a nije iskazan sadržaj. Očekuje se da će one koji imaju problem sa razumijevanjem ustavnih vrijednosti ove zemlje, koji imaju problem sa razumijevanjem vrijednosti današnje Europe ta kvantiteta postepeno naučiti kvaliteti toga ustava i tih vrijednosti, a sad da se vratim na samu stvar. Sasvim je sigurno da „Za dom spremni!“ nije jedina tema unutar ovog zakona, lažne vijesti su sasvim sigurno druga ozbiljna tema, ne samo hrvatskog društva nego i svijeta općenito danas, ozbiljna tema. Sasvim sigurno da pitanje prostitucije nije danas manje važna tema i zloupotrebe ženskoga tijela nego što je bila u nekim ranijim vremenima, iznimno je važna. Sasvim sigurno da ni pitanje omalovažavanja, vrijeđanja službenih osoba ili privatnih lica u današnjem društvu nije manje važna tema, jest važna je. Uzajamnog obezvrjeđivanja ima mnogo, ali kad smo kod pozdrava „Za dom spremni!“ to da netko kao što je jutros zastupnik Bulj u saboru pozdravio zastupnike i javnost iz svoje govornice sa „Za dom spremni!“ tj. za dom, to pokazuje da postoji opravdan razlog da se time bavimo. Da li se to može taj razlog objasniti? Može, evo jedna kolegica je ovdje u raspravi usporedila vožnju u suprotnom smjeru sa „Za dom spremni!“, dakle dva tipa vožnje u suprotnom smjeru, jedno je vožnja na autoputu ili na cesti, a drugo je vožnja u u povijesnom smjeru i i u političkom egzistencijalnom životu, u političkoj ideji, koncepciji države i određivanju svrhe države. Onaj ko vozi u suprotnom smjeru može biti pijan, dezorijentiran i može napraviti štetu i može usmrtiti ljude i sebe, al onaj koji se dohvati ideje koja ima za cilj istrebljivanje naroda zato što su druge vjere, druge nacije, druge rase i stavi ideju svoje države u tu funkciju kao što je to učinio ustaški pokret na čelu sa Antom Starčevićem, kao što je to učinio nacistički pokret.

Onda je to smjer koji je neusporediv sa ovim i blasfemično je u raspravi oko ovog prekršajnog zakona raditi tu vrstu usporedbe i uvredljivo za ljude. A što o tome kaže Kazneni zakon Republike Hrvatske? Članak 325.: „Kaznit će se kaznom do tri godine zatvora tko javno odobrava, poriče ili znatno umanjuje kazneno djelo genocida, zločina, agresije, zločina protiv čovječnosti ili ratnog zločina usmjerenog prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla ili boje kože na način koji je prikladan potaknuti nasilje ili mržnju protiv takve skupine ili pripadnika te skupine.“ To kaže zakon. Kad bi taj zakon bio u primjeni na način na koji bi trebalo onda bi rasprave o izmjenama Prekršajnog zakona, o kršenju javnog reda i mira bile manje potrebne nego što jesu. jesu. Presuda Ustavnoga suda u slučaju naziva ulice u općini u naselju Slatinski Drenovac u kojoj je ulica nazvana Ulica desetoga travnja i kada je Ustavni sud svojom odlukom u točki 18. obrazloženja te odluke kazao sljedeće: „Pod zaštitom Ustava i konvencije ne može biti ni obilježavanje datuma 10. travnja '41. kao dana osnivanja NDH na bilo koji način uključujući i davanje imena ulicama ili trgovima po tom datumu.“ Naime, dobro je poznata povijesna istina da je NDH bila nacistička i fašistička tvorevina i kao takva predstavljala je apsolutnu negaciju legitimnih težnji hrvatskog naroda za vlastitom državom i tešku povijesnu zloupotrebu tih težnji, stoga sukladno izvorišnim osnovama Ustava RH Hrvatska nije slijednica NDH i po kojoj osnovi. A da li oni koji se okupljaju na 10. travnja u Splitu da bi obilježili godišnjicu osnivanja bojne Rafael, i koji dižu desnicu na pozdrav „Za dom“ i odgovaraju „Spremni“ da li ti ljudi imaju na umu NDH? Da li ti ljudi su u sukobu sa ovim što kaže Ustavni sud povodom 10. travnja. Da li su ti ljudi u sukobu sa člankom 325. Kaznenog zakona Republike Hrvatske? Jesu. To mi dugo znamo da jesu. Da li se nešto događa u tom pogledu? Ne. Ne. Zašto se ne događa? Zato što ne smijemo dirati u to, ne smijemo dirati u to jer nekome to treba, jer netko to želi, a netko s druge strane hoće cijelu stvar pokriti mladim ljudima koji su 25. lipnja '91. godine na početku strašnoga rata povjerovali da su to istinski borci za hrvatsku slobodu i za novu Hrvatsku državu i postali dio neregularnih, paravojnih formacija koje su se borile na ratištima do '92. godine dok nisu raspušteni i primljeni u Hrvatsku vojsku oni koji su to htjeli. To su činjenice. Da li treba poštivati te ljude i njihovo stradanje? Da. Da li treba poštivati znamenje pod kojim ih je netko poveo, a riječ je bilo i o jednoj stranci, jednom vođi koji ih je poveo u tu priču i na taj način doveo u pitanje ideju samostalnosti Hrvatske. Ne treba. Zato kolegice i kolege koji se pozivate na to i koji koristite i danas te mlade ljude prestanite to raditi i prestanite činiti opterećenje za ovu zemlju i rasteretite je toga nasljeđa i onda ćemo imati pravo baviti se i lažnim vijestima i prostitucijom i sramoćenjem i različitim drugim temama koje ovaj zakon ima. Hvala vam poštovani predsjedavajući. koji su napadali Hrvatsku, a HOS-ovci koji su heroji Domovinskog rata čiji je amblem zaštićen, kojeg je Račan zaštitio, to se mora reći ovdje nama drži prodiku. I dok vi gospodine Pupovac ne počnete osuđivati sve četnikovanje ove koje se događa od Vukovara do Dubrovnika, tek onda možete pričati o Hrvatskoj.

kolege saborski zastupnici, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte neće podržati ove izmjene zakona iz više razloga, a koje ću evo navesti u ovoj raspravi. Smatram da se trebalo prije svega ići u kompletne izmjene zakona, a ne samo veličinu cijene kazne i zbog čega je ono pitanje koje si svi postavljamo ovdje takvo povećanje i zašto hitni postupak, to niste ovoga, objasnili i sa samo 7 dana javne rasprave, koja je također, provedena jako loše. Tu smo čuli neke razloge da se to radi zbog komemoracije u Jasenovcu. Ona je ove nedjelje, ako se ne varam, 23. travnja, petak, u petak ćemo izglasati ovaj Zakon, tako da taj Zakon do nedjelje neće biti na snazi, pa mogli ste onda, imali ste do iduće cijelu godinu da pripremite ovaj Zakon kvalitetno, kako treba, koji bi bio prihvatljiv i svima, a ne samo da po ovom želite samo puniti državni proračun jer osim velikih višestrukih povećanja kazni, nema ničega. Što se tiče javnog savjetovanja, to ste proveli u 7 dana, koliko je loše provedeno savjetovanje, evo, ja sam malo prošao to, govore i vaši odgovori zainteresiranim strankama koje su sudjelovale u savjetovanju. Od 89 komentara koji su pristigli, 45 komentara, što je više od polovice, vi ste odgovorili, sadržaj komentara nije predmet ovih izmjena zakona u prekršajima protiv javnog reda i mira. Iako su ljudi u komentarima pitali što se to smatra naročito drskim i nepristojnim ponašanjem, tko o tome odlučuje, tko odlučuje o tome što je drsko i nenametljivo, znači pitali su stvari koje su navedene u zakonu, a vi ste odgovarali da nije tema tog Zakona. A ono što je još interesantnije, ostalima, znači ovima, nešto manje od polovice ste odgovorili, u biti to ste svima odgovorili, osnovana je međuresorna radna skupina za izradu novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koja će raditi na izradi novog zakona usklađenog sa zahtjevima vremena, potrebama struke i prakse te promjenama u nizu drugih, u međuvremenu donesenih zakona. Znači imali ste, evo, dovoljno vremena da osnujete tu skupinu, da napravite zakon, a tek onda idete s njim u javnost, a ne na ovaj način da praktički silujete hrvatsku javnost i naš saborske zastupnike, sami ste danas čuli kroz brojne rasprave koje nisu bile baš najljepše, brojni kolege su izbačeni radi toga iz sabornice i mislim da to nije niti način na koji se, evo, radi. Malo o zakonu. Kazne i dani zatvora, to sam vas i pitao u replici. Znači svaki započeti dan uhićenja, zadržavanja i drugog oduzimanja slobode izjednačuje se s 39,82 eura, ajde, zaokružimo na 40 radi lakše matematike. Vi ste u svakom članku digli te novčane kazne u kojima piše, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od x eura, ovisi što će sudac dosuditi ili kaznu zatvora do do 30 dana. Prije je to bilo neke logike, kad su kazne bile do 1000 eura maksimalno , niti ne. Ali, kad su kazne 4 000 eura, a 30 dana u zatvoru je 1 200 eura pa mnogi građani kojima smo tu čuli ovo godišnja, ajde, nek bude realno polugodišnja plaća će rađe možda provesti 30 dana u zatvoru nego da uzimaju kredit da bi otplatili neku kaznu. Tu mislim da trebate to malo regulirati, promijeniti, definitivno jer po ovom, bojim se da ćete vi nepotrebno puniti zatvore koji su i ovako prenapučeni i nepotrebno ćete od ljudi stvarati, pod navodnicima, kriminalce. Dalje, kad malo pogledate te zakone, ispada da onaj koji maloljetniku da piće će biti manje kažnjeni, znači vlasnici kafića, konobari, bit će manje kažnjeni nego ti maloljetnici ako se napiju, a brojni maloljetnici se nažalost opijaju, će manje kažnjeni od ovih maloljetnika koji se napili jer kazne za njih su puno veće nego za ove ugostitelje koji im daju alkohol, a ne bi im smjeli dati ako su maloljetnici ispod 16 godina. Mi imamo brojne akcije u Hrvatskoj, alkohol nije cool i slično i takve stvari bi trebali podržati i primjerom u ovom Zakonu pa bi možda i tu neke stvari trebali sigurno promijeniti jer praktički vi kaznu ugostitelja koji da maloljetniku piće, a nakon toga brojni maloljetnici rade probleme, izjednačujete s kaznom za nekoga tko će možda u ono predbožićno vrijeme, a nije od 26. bacati petarde pa praktički, ili rakete, bit će ista kazna. samo malo. E, tu se stvara jedan problem o kojemu danas nitko nije pričao, a mislim da bi trebalo pričati, a to su zaštitari i redari. Mene zanima da li ste kod ovih izmjena zakona vi razmišljali o zaštitarskim tvrtkama i što sa zaštitarima. Čuli smo iz rasprava da se najviše prekršaja odnosi na tučnjave i pijanstvo. Vi, ne znam da li znate, u Hrvatskoj nema dovoljno zaštitara i u mnogim klubovima i kafićima, ja vam govorim primjer iz Međimurja jer, evo, čuo sam se s vlasnicima zaštitarskih firmi, rade redari umjesto zaštitara, redar nema nikakve ovlasti kao zaštitar. Znači ako se u kafiću, klubu dogodi tučnjava, redar je na ulazi u on sudjeluje, ide da spriječi, netko ga udari, on uzvrati da prekine tučnjavu, on će biti isto kažnjeni kao i ovi sudionici tučnjave i prije to nije možda bio problem, evo, čul sam se s njima, vele, kazna je bila do 600 kuna, što jedan vlasnik takve firme mogao pregrmiti Nužna obrana je kod zaštitara, kod redara nema nužne obrane. Molim vas da pogledate zakon, ja sam se čul sa zaštitarima, zaštitar koji je, da, on ima nužnu obranu, ali redar ne. Redar, evo, mogu vam reći što mi je kolega rekao, redar nema gotovo nikakve ovlasti. Ne smije legitimirati, ne smije upotrijebiti silu, praktički ne smije ništa osim pozvati policiju i dok je problem ili tučnjava, ako se umiješa, isto mu se piše javno remećenje reda i mira, kao i ostalim sudionicima koji su započeli tučnjavu. Pa mi sad vi recite kako će oni raditi svoj posao uz ovakve drakonske kazne? Ja se slažem s vama da zaštitari mogu primijeniti ovo što ste vi rekli, ali redari ne. A razlika između zaštitara i redara, pa provjerite, možete me u završnom govoru demantirati ako sam bio u krivu. Evo, ja vam velim što sam čuo od ljudi koji se bave ovim poslom. Smatram, za kraj, evo, da bi trebalo se ići u kompletnu i cjelovitu izmjenu zakona, a ne samo ovo povećanje kazni jer velim, imat ćete velike probleme jer ste raspisali veliki raspon kazni od 300 do 4 000 eura i sad, realno budimo, svaki sudac će po vlastitom nahođenju u svakoj županiji možda drukčije okarakterizirati i kazniti istu stvar, što opet nije u redu, ali sve u Hrvatskoj nažalost tak funkcionira, pa zašto ne bi i ovo. Evo, zahvaljujem se. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gđa Vesna Nađ, Klub zastupnika Socijaldemokrata, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, s konačnim prijedlogom zakona. Donošenje ovog Zakona predlaže se po hitnom postupku sukladno čl. 204 Poslovnika HS-a, prema kojem se po hitnom postupku donose zakoni kad to zahtijevaju osobito opravdani razlozi koji u prijedlogu moraju biti posebno obrazloženi. Hitnost za donošenje zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u ovom konačnom prijedlogu zakona nije uvjerljivo obrazložena. Naime, navodi se kako se nameće nužnost hitne izmjene zakona povećanjem iznosa novčanih kazni jer postojeće novčane kazne u ovom Zakonu svojom visinom i težinom ne pridonose pravnoj sigurnosti i nemaju dovoljno odvraćajući učinak za počinitelje radnji kojima se ostvaruju obilježja prekršaja. Dakle u ovom prijedlogu zakona samo se dižu kazne, makar se i neki termini, kao što je tijela, umjesto tijela državne uprave, što je sukladno Zakonu o sustavu državne uprave, još zadržava termin državni organi. Neprimjerenost visine propisanih novčanih kazni posebno dolazi do izražaja kod prekršaja gdje je kao sankcija za novčanu kaznu predviđena i alternativno i kazna zatvora jer je veliki nesrazmjer između propisane visine novčane kazne u odnosu na alternativnu mogućnost izricanja kazne zatvora. Povećanjem iznosa novčane kazne i kazne zatvora dovelo bi se u usporedu .../Govornik se ne razumije./... navodi se u obrazloženju. Također se navodi da je ovaj Zakon izmijenjen tijekom 2022. g., HS ga je donio 23. rujna 2022. g. kada su iznosi novčanih kazni koji su bili izraženi u njemačkim markama zamijenjeni iznosima izraženim u eurima, ali pri tome visina kazni nije mijenjana. Iako je već tada Vlada znala ili morala znati da su iznosi novčanih kazni za prekršaje protiv javnog reda i mira neprimjereno niski. Dakle Vlada se 7 mjeseci nakon izmjene toga Zakona sjetila da je visina novčane kazne koje je mijenjala u eure preniska i da to mora riješiti po hitnom postupku. Osim toga, Vlada je osnovala međuresornu radnu skupinu za izradu novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koja će raditi na temeljitoj reviziji odredaba važećeg Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Ovdje smo dobili odgovor, zapravo nismo dobili odgovor kada točno mi možemo očekivati taj prijedlog zakona u HS-u. Postavljam pitanje, zašto Vladina međuresorna skupina nije u roku od 7 mjeseci od kada je ovaj Zakon zadnji puta izmijenjen već izradila novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, a ne da nam Vlada gura za raspravu po hitnom postupku izmjene zakona koje planira zamijeniti potpuno novim zakonom kako se navodi, usklađenog sa zahtjevima vremena, potrebama struke i prakse te promjenama u nizu drugih, u međuvremenu donesenih zakona. Već sam više puta u svojoj raspravi navela da je hiperprodukcija čestih izmjena zakona, nije, zapravo nije dobra za pravnu sigurnost, ne ide na ruku niti onima koji provode zakone, a niti onima na koje se zakon sam odnosi. Kako ćemo doći do ujednačene sudske prakse kad se zakoni mijenjaju kao na traci? Ako je osnovni Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira donesen još davne 1977. i nijedna Vlada do danas nije uvidjela potrebu da donese nosi zakon, može biti da su svi bili zadovoljni punih 46 godina i nisu imali, ili nisu imali hrabrosti za temeljite promjene pa smo eto, tako dočekali i eru interneta i umjetne inteligencije. U eri umjetne inteligencije vjerojatno bi brže dobili novi prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira nego što ćemo to dobiti od međuresorne radne skupine. Jasno je ipak da su se promijenile okolnosti u smislu državnog, društvenog, gospodarskog, socijalnog i drugog uređenja i da postoji potreba za usklađivanje prekršajno-pravnih sankcija i općenito kažnjavanja kako bi te sankcije bile adekvatne u smislu da budu odvraćajuće za samog počinitelja da mu počinjenje takvih djela više ne padne na pamet, ali za sve eventualne buduće počinitelje. Međutim, ovako predlaganje izmjene zakona po hitnom postupku bez da se nađu cjelovita međuresorna, smislena i kroz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću najadekvatnija rješenja je naprosto od Vlade RH ponižavajuće za ovaj HS i za sve zastupnike i to ne samo za oporbene. Kada se uspoređuju iznosi navedenih novčanih kazni u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, u odnosu na druge zakone u RH sa sličnim načinom počinjenja prekršaja i sličnim stupnjem povrede društvenih vrijednosti, može se ustvrditi da su oni u ovom Zakonu propisani u daleko nižim novčanim iznosima. Dakle, kad se ipak uspoređuju iznosi novčanih kazni u sličim zakonima u članicama Europola kojima se reguliraju kažnjive radnje iz područja javnog reda i mira vidimo da te zemlje EU imaju znatno veće propisane iznose novčanih kazni nego što je to u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira u RH. Kad je već jasno da će vladajuća većina izglasati ove izmjene i dopune zakona u petak iako je javno da ovaj Zakon vapi za konstrukcijskom obnovom, da se izrazimo postpotresnom terminologijom, osvrnut ću se i na same odredbe ovih izmjena zakona. Već u Članku 1. mijenja se odredba Članka 5. stavka 1. kojim se diže novčana kazna za prekršaj ako netko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola i tekstova slika, crteža remeti javni red i mir na iznos od 700 do 4.000 eura ili kazna zatvora do 30 dana. U važećem zakonu to je bilo 20 do 150 eura ili kazna zatvora 30 dana. U obrazloženju zakona navodi se da je analizom određenih prekršajnih predmeta iz Članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u kojima je prekršaj počinjen isticanjem određenih simbola kojima se izražava ili potiče mržnja ili izvikivanje ili pjevanjem navedenog navedenog pozdrava utvrđeno kako se u veći slučajeva počinitelji prekršaja proglašeni krivim i kažnjeni novčanim kaznom ali u različitim iznosima od 25, 27, 53 ili 150 eura. Potpuno je jasno da kada je u pitanju poticanje vjerske ili etničke mržnje ili uzvikivanje ustaškog pozdrava dizanjem kazni na 700 do 4.000 eura biti će učinkovito samo ako kao društvo podignemo svijest kod građana o nezakonitom govoru, nezakonitom korištenju ustaškog pozdrava i jasno propišemo kada se radi i o poticanju vjerske ili etničke mržnje te stvorimo ujednačenu sudsku praksu. Kao zemlja koja je u Drugom svjetskom ratu bila na strani pobjedničke antifašističke koalicije moramo jednom konačno reći odlučno ne ustaškom pozdravu i simbolima, prestati petljati oko toga i sakrivati se iza dvosmislenih rečenica kojih se ne bi posramila ni proročica Pitija. Propisana novčana kazna od 20 do 100 eura ili kazna zatvora do 30 dana iz Članka 12. koji propisuje kažnjavanje osoba koja se odaje prostituciji ne mijenjaju se iz razloga kako se navodi što je posljednjih 5 godina evidentiran izrazito mali broj spomenutih prekršaja, Nadalje, usporednim prikazom propisane kazne i obilježja tog djela u Hrvatskoj s kaznama obilježjima dijela u drugim državama članica EU utvrđeno je da se još u samo malom broju država kažnjavaju osobe koje se odaju prostituciji. Naime, zakonodavni okvir u EU koji regulira područje prostitucije može se podijeliti u dvije glavne skupine. U skupinu 21 država u kojima je prostitucija legalizirane, legalizirana te u skupinu država u kojima je ona zabranjena. Dakle, ona je legalizirana i regulirana dok je u nekim državama ona ovaj samo legalna ali nije regulirana. Od država kojima je prostitucija zabranjena u 3 države koje države se kažnjava korisnik usluge Francuska, Irska, Švedska dok se kao što je već navedeno u manjem broju država kažnjavaju osobe koje se odaju prostituciji. Stoga bi međuresorna radna skupina koja priprema novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira trebala razmisliti o kažnjavanju korisnika usluge prostitucije i svakako vidjeti koje su prednosti legalizacije prostitucije i njene regulacije. Drastično povećanje novčanih kazni za prekršaj iz Članka 16. zakona za izmišljanje ili širenje lažnih vijesti kojima se remeti mir i spokoj građana sa sadašnjih 20 do 100 eura na 700 do 4.000 eura bez da smo definirali sam pojam je vrlo neozbiljno da ne kažem opasno. Sloboda govora zajamčena je našim Ustavom, ali lažne vijesti su smišljene i šire se s namjerom obmanjivanja javnosti radi ostvarivanja neke svoje koristi. Što je definicija lažnih vijesti treba tek utvrditi. Iz prethodno navedenog može se zaključiti da je neophodno pristupiti izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te da bi se novčane kazne za protupravne radnje navedenog zakona trebale prilagoditi zahtjevima sadašnjeg vremena sve veće digitalizacije društvenih mreža i umjetne inteligencije, ali to se ne može raditi ovako parcijalno ad hoc bez sveobuhvatne javne rasprave. Zato Klub zastupnika Socijaldemokrata ne može podržati ovaj prijedlog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepa. Sada će Klub zastupnika Možemo bit zastupljen najprije od gospođe Raukar Gamulin, a onda od gospođe Kekin. Izvolite. **Raukar-Gamulin, ponovit ćemo potpuno je nejasno zbog čega se sad ide u te financijske izmjene ako se uzme u obzir da prije samo nekoliko mjeseci su bile izmjene ovog istog zakona kada se mijenjalo iz maraka u eure pa je to bila naravno i prilika da se po potrebi povećaju i iznosi kazne. Nadalje, u javnoj raspravi kao što smo i čitali i danas čuli je naznačeno da je osnovana međuresorna radna skupina koja se bavi izradom novog teksta zakona kako se kaže koja će raditi novi zakon usklađen sa zahtjevima vremena, potrebama struke i prakse te promjenama u nizu drugih u međuvremenu donesenih zakona, pa evo opet sada opet nije jasno zbog čega se sve to zajedno ne objedini. Činjenica jest da je ovaj zakon iz 1977. i neophodno je izraditi novi koji će biti u skladu s promijenjenom društvenom situacijom u svakom smislu i koji će uzeti u obzir današnje shvaćanje i današnji koncept ljudskih, zaštite ljudskih prava. Čuli smo da se ta međuresorna radna grupa zapravo tek oformljava i gospođa tajnica državna nam je rekla koga će se sve pozvati i mi još jednom apeliramo da se to nikako ne dogodi bez predstavnika organizacija civilnog društva kojima je zaštita ljudskih prava glavna tema bavljenja kao što je npr. Kuća ljudskih prava, unutar nje Centar za mirovne studije. Moramo ponovno naglasiti da opet je ponovno izigrana zakonska odredba o 30 dana potrebne javne rasprave. Ne samo da je javna rasprava trajala 7 dana nego je počela u nedjelju i završila na uskršnju nedjelju što znači da je zapravo trajala niti 7 dana, trajala je nekoliko dana jer smo sigurni da za vrijeme uskršnjih praznika naši građani i naše građanke nisu se bavili izmjenama Zakona o prekršajima. I treba reći da je povjerenik za informiranje reagirao i tražio da se poštuje zakonska odredba od 30 dana javne rasprave na što se ministarstvo oglušilo i pokušalo se opravdati da se tu zapravo radi samo o tehničkim izmjenama. povjerenik je u svom drugom dopisu jasno rekao da to nisu tehničke izmjene, što je u krajnjoj liniji vidljivo iz reakcija javnosti na ovaj prijedlog, a također je Ministarstvo vrlo jasno objasnio da je 30 dana ne samo zakonska obaveza nego ga određuje i Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, kao i Smjernice za provedbu čl. 11 Zakona o pravu na pristup informacija koje je donio sam povjerenik za informiranje. No, Ministarstvo i dalje inzistira na hitnoj proceduri i 7-dnevnom javnom savjetovanju, što je naravno, neprihvatljiva praksa u demokraciji. Analizu povećanja kazni započet ću čl. 5 gdje se znatno povećavaju prekršajne kazne je jasno da se želi snažnije sankcioniranje isticanje fasističkih, nacističkih i ustaških simbola. Mi pozdravljamo ta povećanja, no u samom tekstu zakona to nije jasno navedeno, što ostavlja mogućnost i različite sudske prakse koje svjedočimo već niz godina. Također, nejasno je u kojem odnosu stoji ovaj članak i čl. 325 Kaznenog zakona te na kojoj instituciji će biti da formulira i razjasni razlikovanje prekršajnog od kaznenog djela. Smatramo i to upućujemo kao zaključak uz ovaj tekst zakona da je nužno u Kaznenom zakonu izričito propisati zabranu isticanja .../nerazumljivo/... fašističkih, i ustaških simbola, ali isto tako i u ovom zakonu definirati da se kao kvalificirani oblik dijela čl. 5 smatra isticanje simbola i drugih aktivnosti vezanih za promociju mržnje prema određenih društvenim skupinama ili veličanje fašističke, nacističke i ustaške ideologije. Nadamo se da je konačno došlo vrijeme da se jasno odredimo protiv tzv. NDH i njezinih simbola i znakova, na što nas uostalom obvezuje Ustav RH pa i elementarni civilizacijski i moralni dosezi demokracije i vrijednosti koje zastupa EU čija smo članica. nadamo se da je došlo vrijeme da se Domovinski rat prestane prljati konotacijama režima koji je bio zločinački u svakoj svojoj pori i najveća sramota i ljaga hrvatske povijesti. Uz to, treba svakako napomenuti da je od 1.3.2023. RH preuzela jednogodišnje predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust pa je i to poticaj da se konačno jasno i nedvosmisleno sankcionira fašističke i ustaške pozdrave, insignije i simbole. (NL)** Hvala vam. U nastavku osvrnut ću se na još neke problematične aspekte ovog Zakona odnosno prijedloga. Prvo, na čl. 8 koji kaže da će se dakle za prekršaj kažnjavati onaj koji na javnom mjestu kocka ili mami druge ili omogućava kockanje. Dakle, slažem se da je s obzirom na broj ovisnika i probleme koji s tim imamo, ozbiljne posljedice koje ovisnost ima, potrebno to regulirati, ali kako možemo imati dozvoljene reklame, itd. po javnim površinama? Drugo, držimo također da se ovim izmjenama propustilo omogućiti Hrvatskoj da konačno prestane biti u zaista sramotnom krugu od samo 2 europske zemlje koje kažnjavanju isključivo odavanje prostitucije, ne i kupce seksualnih usluga, to je rodno pitanje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, puno je o tome govorila, traži dekriminalizaciju već dugi niz godina i većina zemalja u Europi, dakle samo 2, ponavljam, kažnjavaju prostitutke, dakle većina ide u sasvim druge oblike i važno je da i mi krenemo u tom smislu dekriminalizacije. Relevantna znanstvena istraživanja pokazuju da su žene koje u pravilu pružaju seksualne usluge u principu one koje su se do toga dovele, koje su doveli loši životni uvjeti i važno je da im, da ih razumijemo, a ne da ih kažnjavamo. Dalje, zalažemo se da članak koji sankcionira prosjačenje treba u potpunosti ukinuti. Jedina je svrha kriminalizacija siromaštva i sugeriranje da ljudi koji žive u neimaštini namjerno ili dobrovoljno prose i noće po javnim površinama, da imaju novaca da plate kazne sigurno ne bi prosjačili niti bi spavali po parkovima, dakle to je grubo kršenje ljudskih prava, to je potvrdio i Europski sud za ljudska prava, smatramo da sve odredbe koje implicitno ili eksplicitno kažnjavaju siromašne građane, kao i one koji žive u riziku od siromaštva, treba pod hitno pod hitno izbrisati iz zakona. Podsjećamo da je Hrvatska socijalna država prema Ustavu i apeliramo na uvođenje primjerenih socijalnih politika i univerzalno dostupnih socijalnih usluga koje će osiromašenima pomoći i pružiti izlaz iz siromaštva. Još jedan važan element je čl. 19 koji kaže da će onaj tko daje alkoholna pića maloljetniku ispod 16 godina biti kažnjeni za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1 000 eura. To je primjer kazni koja nije odvraćujuća, dakle ako postoji opći društveni konzenzus da ne želim prodavati alkohol i duhan djeci i maloljetnicima općenito, što se nadam da postoji, onda kazne za to moraju biti ozbiljne i tek kada će kazne biti ozbiljne moći ćemo govoriti o djelotvornoj borbi i polici borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti kod mladih. Dakle, u ovoj goni, ako to stavite na kaznu od 1 000 eura svakom tko drži neki klub ili kafić, puno je isplativije prodati maloljetnicima jer će za taj iznos zaraditi u jednoj večeri pa platiti kazni, dakle ta kazna nije dovoljno odvraćujuća. Nota bene istim rasponom kazni kažnjavamo odrasle osobe koje se napiju na javnom mjestu kao da je to isto i kao je društvena šteta za maloljetnike i za odrasle osobe ista. Još gore, jednak raspon kazne koji prijeti odrasloj osobi koja se eto, negdje vani, primjerice, na adventu napila, prijeti i onome tko puca iz vatrenog oružja. Mislim znam da imate ravnatelje bolnica koji su vaši članovi koji to povremeno rade, ali ne mislite li da je ludo da jednako kaznimo nekoga tko puca po Šestinama iz vatrenog oružja i nekog tko se malo napio na adventu i proveselio. Dakle, izmjene su ishitrene, nedovoljne, neusklađene sa društvenim okolnostima, nije bilo potrebno da ovo radimo ovako preko koljena i ono trebate popraviti ove stvari. Gospodin Nikola Mažar zastupat će stavove HDZ-a o ovom prijedlogu promjene **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući, poštovana državna tajnice sa suradnikom, cijenjene kolege i kolege saborski zastupnici. evo danas od ja bih rekao vatrenoga jutra do sada mirnijega popodneva smo vidjeli nekoliko pitanja, ali smo vidjeli dosta nesnalaženja, dosta neistina i ja bih rekao dosta nervoze od onih koji vide da se izbori bliže, a da im rejting nije ni blizu izbornoga praga. Ali dobro bit će prilike sigurno za još puno rasprava u ovome Hrvatskome saboru. Ajmo se mi vratiti meritumu. Ajmo mi pričati o onome što je danas ovdje. S jedne strane smo napokon uspjeli čuti da se ovim prijedlogom mijenja samo visina kazne. Ne mijenja se materija zakona. Ne mijenja se sadržaj zakona. Ne mijenja se ni jedan članak zakona, ni jedan zarez što znači da se ne propisuje niti jedno novo prekršajno djelo. Nikakvi verbalni delikti na mala vrata, na široka vrata. Nikakvo kažnjavanje kojega dosada nije bilo i ono što je najbitnije nikakav novi sadržaj. Prema tome jutros nemile scene i sramotne scene koje su se ovdje desile apsolutno nisu vezane za ono što je tema danas. Ali s druge strane to je izuzetno jako dobar pokazatelj upravo ovoga što ste vi državna tajnice rekli da međuresorna skupina koja je osnovana u Ravnateljstvu MUP-a i koje ste vi na čelu. Dakle, ne pričamo sada mi ovdje među sobom da li ima, nema međuresorne skupine šta će raditi, kada će raditi, dakle vi ste ta osoba koja je na čelu te resorne skupine upravo pokazuje nužnost i bitnost osnivanja međuresorne skupine radi sadržaja zakona i radi svih onih nedoumica ili prijepora u hrvatskome društvu po onome što smo jutros mogli čuti. I dobro je da su i građani danas vidjeli da nikakav sadržaj, nikakve teme, nikakvi prijepori se sa ovim danas neće ni promijeniti, ni postrožiti, ni staviti nešto novo. S druge strane kada pričamo dakle o tematici, a to je o povećanju visina prekršajnih kazni pa ajmo tu isto biti skroz otvoreni. Dakle, čuli smo danas ovdje isto svega i svačega. Kada hrvatska policija i u proteklom periodu vrlo brzo i proaktivno reagira vezano za kaznena djela koja su počinjena, vidjeli smo i od paljenja auta u Osijeku, drugih kaznenih djela gdje su počinitelji pronađeni u roku od manje od 48 sati i kada su procesuirani, ponosni smo. Kada RH, vi me ispravite možda neću točno reći, uđe kao jedina članica EU u povijest isti dan u eurozonu i Schengen, a druge dvije članice Bugarska i Rumunjska ne uđu iako pregovaraju puno duže o Schengenu nego Hrvatska, isto smo ponosni na hrvatsku policiju. I za razliku od ulaska u eurozonu koji je bio tehnički dio vezan za gospodarstvo, inflaciju, ulazak u Schengen je bio puno kompliciraniji. To nije bilo samo sigurnosno pitanje nego itekako političko pitanje. I kada na niz drugih stvari koje hrvatski policajci na ponos hrvatskoga naroda od Domovinskoga rata, od obrane do stvaranja države do današnjih dana kada priskaču u najtežim uvjetima i spašavaju naše sugrađane kada smo ponosni onda danas kada, a to nitko još nije spomenuo ili ja bar ja nisam čuo, sindikat policije već dugi niz godina upozorava na nelogičnost i u biti na manjak propisa koji su vezani za omalovažavanje i vrijeđanje policijskoga službenika dok obavlja svoju dužnost i kada žele to da se ispravi e onda sada odjednom su svi spomenuli drakonske kazne. I svi su upotrijebili istu riječ drakonske, valjda su se dogovorili na hodniku, ajmo i to razotkriti. Dakle, vi imate Zakon o suzbijanju diskriminacije iz 2008. godine koji propisuje upravo ovu veličinu kazni o kojima mi danas raspravljamo. Dakle, u ovome rasponu do 30.000 kuna što je sada ekvivalent 4.000 eura. Ništa novo od 2008. I sve ok svima i oporbi i drugima. Nema sirotinje, nema ničega. Onda dolazimo da Vlada SDP-a 2013. godine ničim izazvana ili nek objasni zašto mijenja Zakon o carinskoj službi gdje stavlja Članak 116. stavak 2. i 3. u kojemu piše da vezano za omalovažavanje i vrijeđanje carinskog službenika se propisuju prekršajne kazne od 260 eura do 70.000 kuna, 70.000 kuna. Dakle, što je ekvivalent skoro 10.000 eura. Stavak 3. tog istoga članka piše ukoliko se dakle ne napravi ono što carinski službenik kaže ta kazna je propisana 100.000 kuna, 100.000 kuna. Dakle, skoro 13.000 eura. Od 2013. do danas 10 godina. Isto svi tišina, isto sve ok, isto nije narod siromašan. Danas kada imamo zakone da je kazna za nevezanja pojasa u automobilu veća od kazne za vrijeđanje policajca, kada imamo da je primjer Grad Split u svome komunalnom, u odluci o komunalnom redu propisao da svi oni koji idu gradom Splitom u kupaćim kostimima će platiti kaznu od 150 eura, a mi imamo da je za vrijeđanje policijskoga službenika ona propisana u rasponu od 20 do 100 eura, a rekli smo, za službenog carinika 10 000 eura, mi raspravljamo da li je to drakonska kazna. Niti jedno ovo povećanje kazne nije iznad propisanih kazni u drugim zakonima po ovim temama. Naveli smo i Zakon o sprječavanju nereda na sportskim igralištima gdje su te kazne preko 6 000 eura, 6 000 eura, itd., itd. Napravili smo usporedbu sa drugim zemljama, Slovenija, Italija, EU, vidimo da su te kazne i dalje niže. Imamo Mađarsku koja uopće nema prekršajni zakon nego praktički je sve kroz kazneni zakon i kroz zatvor i tu onda dolazimo evo, što je i kolegica iz Mosta spomenula pa je rekla da se povećavaju kazne, a da se prekršajna djela smanjuju. Pa dobro, ajmo i to razgolit pa reći cijelu informaciju, reći cijelu istinu. Dakle mi po ovome Zakonu imamo čl. 27, zanemarivanje djeteta, gdje je dakle taj podatak u padu, s druge strane, imamo čl. 177 Kaznenoga zakona koji se zove povreda djetetovih prava, dakle zanemarivanje djeteta s jedne strane, povreda djetetovih prava sa druge strane, otprilike ista kaznena materija, isti kazneni i pravni objekti. I ako tu pogledamo statistiku, dakle vezano za povredu djetetovih prava, 2018. g. smo imali 1 016 kaznenih djela, 2022. 2 609. Dakle sa 1016 povećanje na 2 609. Ako nama kao zakonodavcu nije u interesu da smanjimo broj recidivista koji ponavljaju ova prekršajna djela, a kojih smo čuli da je 50 000, ako nam nije u interesu da maloljetnici ne rade takve prekršaje, a čuli smo da je njih 12 000, onda se trebamo zapitati koja je uloga nas kao države. Da li mi želimo moderno društvo, da li želimo sigurnu zemlju, da li želimo sigurno društvo, da li želimo zemlju bez govora mržnje, da li želimo zemlju ravnopravnosti, slobode govora ili želimo nešto drugo. I vidjeli smo onda tu isto, da li namjerno, zlonamjerno ili jednostavno iz nesnalaženja ili neiščitavanja zakona, da se priča o verbalnom deliktu, da se priča o lažnim vijestima, itd., itd., sve ono što apsolutno nema nikakve veze s ovim prijedlogom zakona. Imamo Zakon o medijima koji propisuje vezano za taj dio lažnih vijesti, imamo Zakon o diskriminaciji koji propisuje o govoru mržnje, prema tome, postoje zakoni koji propisuju vezano za ta djela, postoje prekršajne odredbe koje su veće od ovih koje se predlažu i koje rješavaju taj dio, a ovo što je danas ključ, kako smanjiti broj prekršaja i napraviti da društvo još bude bolje, kako našim policajcima dati onaj minimum što zaslužuju jer oni su ti koji u 98% slučajeva prvi dođu na teren, prvi budu u neposrednoj opasnosti i prvi osjete što to znači, kako im odati počast, a ne samo ostavljati lajkove i za Dan policije im čestitati sv. Mihovila, onda danas ćemo pričati o svemu onome, osim onome što je meritum ovih izmjena. I zato mislim, idemo raditi dio po dio za dobrobit cijeloga društva, a ove prijepore koje smo i danas imali, zajedno ćemo rješavati kroz međuresornu skupinu. Hvala. Ja sam slažem potpuno sa kolegom Mažarom i sa njegovom logikom, da tamo gdje imamo veliko povećanje, a u nekim člancima imamo, kako ste ispravno naveli iz MUP-ove statistike prekršaja, da treba razmisliti i uvesti veće kazne. Ali tamo gdje nema povećanja ili gdje se stvar smanjuje, čemu povećanje od 4 000% kazni? Dakle, kolegica iz kluba je navela 2 primjera oko kojih se najviše raspravlja, .../Upadica: Hvala./... a to su simboli i lažne vijesti, gdje imamo smanjenje i do 50%, .../Upadica: Hvala lijepa./... Ali ako je pobijao nešto što nije rečeno, je li znamo tko to nije rekao? ako je pobijao nešto što nije rečeno, je li znamo tko to nije rekao? Ako je on Evo, znate šta. Nino, idemo dalje. G. Bajs, izvolite. Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika. ovdje je maloprije izrečeno da Hrvatska treba biti moderna i sigurna država sa pogledom u budućnost i zbog toga vjerojatno razgovaramo o zakonu koji je donesen 1977. g. koji ima potpuno iste teme i sadržaje već, evo, 46 godina. ja bih rekao, pogled u budućnost? Da li je to ono što mi danas želimo i da li taj Zakon treba opstati? Dakle, ja sam pravnik i smatram da se zakoni ne moraju često mijenjati, ako govorimo o zakonu o zemljišnim knjigama, zakonu o služnostima i mnogim drugim stvarima, zbilja to nije potrebno, ali da li je potrebno napraviti novi zakon o prekršajima? To sigurno da. Ispred kluba ću reći da čekamo da dođe taj novi zakon, da se on uskladi sa trenutnom vremena u kojem živimo i da onda možemo razgovarati o bitnim stvarima. Naime, kada govorim o tome, onda ću reći da u tih 46 godina mnogo toga se promijenilo, ne samo u životima, u saobraćaju, tada je, čini mi se, „Fićo“ bio glavni auto u Hrvatskoj, „Stojadin“ je bio novina, a tko je imao Golf „jedinicu“, taj se smatrao već bogatim čovjekom. Da li to trebamo i dalje gledati na isti način? Kada čitamo ono što piše u zakonu iz, dakle '77. g., možemo izreći dakle, primjerice, jedno pitanje, ne samo vezano uz lažne vijesti nego, tko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralne osjećaje građana, bit će kažnjen. E sad, da li ono što je bilo prije 50 godina i istim normama koje mi imao danas to je na prosudbi koga? Ja bih rekao onoga koji o tome odlučuje, a to je policija, a kasnije i druge službe. Stoga, ono što bih, što je i sama na kraju krajeva predlagač naznačio to piše u materijalima potpuno jasno, da kako Ustavni sud tako i Vlada RH smatra da treba smatra da treba krenuti prema novom zakonu. Zakonu koji će izbaciti neka kaznena djela koja su potpuno nepotrebna i prekršajna u ovom slučaju i možda ubaciti niz novih prekršajnih djela koja su sada bitna. Zbilja nema nikakve potrebe da mi ovog trenutka kažnjavamo …/Govornik se ne razumije./… mislim da to treba riješiti na neki drugi način, ali postoje možda neke stvari koje treba uvrstiti. I stoga mislim da ovaj zakon odnosno izmijene i dopune zakona iz 97. godine, '77. čak pardon, pardon ovaj pokazuju da mi ne pratimo niti najosnovnije stvari. Zbog čega je bitno da se to promijeni? Zbog toga što je poimanje što je prekršaj iz '77. i sada je različito. Šta je bilo širenje lažnih vijesti '77. i danas su potpuno različite stvari. Što je na kraju krajeva i javni moral onda i sada to je isto tako potpuno različito, pa i ono što je izazvalo najveću pažnju, a to je što je to zapravo skladbe i repliciranje pjesama, izvođenje simbola i tekstova koji vrijeđaju naše građanstvo. Mislim da se to mora razriješiti. Naime, ovim zakonom se zapravo utvrđuje što netko smije, a što ne smije raditi. Što je kažnjivo, a što nije. I u ovom trenutku i sama predlagateljica je rekla kada pitamo neke konkretne stvari, kaže to ne možemo reći da li je to prekršaj po ovom zakonu ili nije. E sad, da li je to onda određeno šta smijemo, šta ne smijemo, da li smijemo reći „Za dom spremni“, pokazat zvijezdu ili nešto treće, da li je to kažnjivo po ovom zakonu ili nije to nije razriješeno. Time se pravna sigurnost ovog trenutka totalno gubi. Nama je žao i druga stvar, da se nije, ne pričamo o stvarima koje zbilja treba staviti u taj kontekst. Naime, mi imamo situacije gdje isto djelo je u jednom trenutku prekršaj pa postane kazneno djelo, pa se opet ako ne bude riješeno u kaznenom postupku vrati u prekršajni postupak. To znači da ta usklađenost naših zakona ne daje nikakve rezultate. Kada govorimo o baš izmjenama i dopunama, dakle izmjene i dopune su bile pred ovim saborom prije 6 mjeseci i tadašnje kazne su smanjene. To se vidi jednostavno iz izračuna iz njemačkih maraka u eure za otprilike 1/4. I sad šta se desilo zapravo ovih 6 mjeseci od tadašnjih smanjenja kazni po ovom zakonu do drastičnog povećanja. Da li je to povećani broj prekršajnih djela? Da li su neka ta djela kulminirala? Ja sam to pitao i državnu tajnicu ona nije dala nikakav konkretni odgovor. Zbog čega, šta se to promijenilo u ovih 6 mjeseci. Međutim, zbog čega je ovo bitno? Zbog toga što najveći dio ukupnosti djela koja se tiču dakle ulaska, ja bi rekao ipak onaj dio koji se tiče kažnjavanja od strane države nije u kaznenim djelima nego u prekršajnom. I stoga tih 15,5 tisuća prekršaja ili koliko ih je već naznačeno u statistici je najčešći dio onoga što naši sugrađani rade. Da, ponekad se napiju, ponekad nešto kažu kažu neumjerno ali naprave i neke stvari koje zbilja treba reagirati ad hoc. Mi nismo na kraju krajeva niti riješili pitanje onoga što nam se, radna grupa riješiti, a to je pitanje da li će policija dobiti veću zaštitu ovim djelom. Naime, sindikat policije traži da se to uvrsti ne u prekršajni zakon nego u Zakon o kaznenim djelima i da to bude kazneno djelo, a ne prekršaj. Ovisno o situaciji u kojoj se nalazimo. To nije riješeno. Gdje su ovdje učitelji, liječnici, gdje je HGSS i mnogi drugi koji se mogu podvesti pod javnu službu? Šta je sa javnom riječi da se razjasni šta se smije šta se ne smije raditi. I shodno tome naravno da mnoge stvari treba promijeniti, ali ne na ovakav način. Također, evo ga kad čitamo dakle sve ono što je bilo na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, izrečeno je da je statistika kako kaže predstavnica predlagatelja je poražavajuća. Ja sad pitam, ako je statistika manje-više ista kao prije, ako je čak i poboljšana u nekim momentima zbog čega se govori da je to poražavajuća. To je zapravo stvar koju treba vidjeti, to kaže predlagatelj. Ima porast broja maloljetnika. I da, treba napraviti komparativnu analizu, analizu sa drugim zakonima sve ovo šta smo sad maloprije svi pričali. Dakle, predlagatelj je potpuno svjestan činjenice da ovaj prijedlog zakona ne rješava zapravo ništa jer nas čeka tek pravi posao da naši sugrađani znaju šta smiju, šta ne smiju, šta je dozvoljeno, šta nije, da se neke stvari promijene i jasno da nakon 46 godina niti je javni moral isti, ali boga mi niti ovaj bilo šta drugo što mi smatramo dopuštenima. Također, vratit ću se na kazne. Dakle, mi podržavamo generalno niz stvari koje su u zakonu naznačene samo bi čekali, očekivali da to bude u jednom zakonu koji rješava mnoge druge stvari, a ne samo to. Dakle, mi podržavamo naravno povećanje kazni primjerice za ovaj pitanje ugrožavanja službenih osoba policije i drugih, ali ne podržavamo baš sve što ovdje piše. I postoji nesrazmjer koji će se uskoro pokazati. Naime da, 4.000 eura je gornja sada visina koja je predviđena …/Govornik se ne razumije./… zakona, prije je bilo 170 eura. 170 eura je bilo premalo, a 4.000 je čini se previše. Ajmo to prevesti u jednu životnu situaciju. Vi ste građanin Hrvatske, sa društvom se proveselite, možda malo pređete granice, znači popijete, napijete se, službena osoba vas nađe na javnom mjestu i vi dobijete 4.000 eura kazne. Ne mora biti 4, može biti 3, može biti 2,5 međutim, vaša plaća je 600 ili 700 eura. Možda ste vi umirovljenik. Šta će se dogoditi,

nego li platiti kaznu. To je za vas 4 mjeseca plaća. To se i desilo prije 25 godina dok nije promijenjen zakon kada kazne su bile izrazito visoke i ljudi su išli rađe u zatvor nego ih platili. Sad, ovom činjenicom da jednostavno matematika pokazuje da će ljudi kao i onda doći do situacije da, ako ste poljoprivrednik, seljak, radnik ili u konačnici, bilo tko će 4 000 eura čini se puno, a toliko ne zarađujete, onda ćete radije otići i odslužiti dio u zatvoru nego li ovaj, i ne, nećete smatrati da je to nešto nemoralno i da će vas susjedi optuživati da ste vi, ne znam, neki kriminalac jer se to već dešavalo prije i pokazat će se ponovo. Previsoke kazne, sasvim sigurno .../Upadica: Hvala./... nisu put u rješavanje ovih problema nego adekvatna kazna. Ja, hvala Bogu nisam nikad bio u zatvoru, ali ovaj, g. Bajs, zavisi kakav je zatvor. Ima nekih zatvora di je bolje uzeti kredit i platiti. Nemam pojma. Tko zna, tko zna, treba vidjeti. G. Pavliček, sada počinemo sa pojedinačnim raspravama. suverenisti)** Poštovani predsjedavajući, kolegice

kada neki zakon donosimo, onda ga trebamo donijeti, kako se ono kaže laički, kako Bog zapovijeda. I riješiti što veći broj nepoznanica tog zakona. Ovaj Zakon koji se, još se gore donosi u hitnoj proceduri, ne rješava apsolutno ništa. Dobili smo informacije da će se tek naknadno rješavati kroz druge zakone koje točno mjere odnosno ponašanje, koje točno pjesme, koji točno recitali, koji točno slogani, koji točno amblemi će biti prekršajni i po kojim kaznama koje bi trebale biti usvojene ovim Zakonom će se naplaćivati i mislim da se išlo tu obrnutom logikom i zato se i otvara pitanje zašto se ovaj Zakon donosi po hitnoj proceduri kada stvarno ništa nije bilo hitno. Znate što je ovaj Zakon napravio? Napravio je prvo danas svađu u HS-u, napravio je to da je, evo, general Hrvatske vojske Željko Sačić ovo napravio od svojih naočala jer je čovjek proveo 5 godina u Domovinskom ratu. Bio je na prvoj crti bojišnice jer si je bila uzavrela atmosfera, jer ovaj Zakon uopće bio potreban donositi? Mi nismo dobili valjano opravdanje od predlagatelja zašto se donosi po hitnoj proceduri, zašto se s tim zakonom nije sačekalo? Pa nemamo mi takvih prekršaja u bilo kojem kontekstu na svakom ćošku. Samo se stvara dodatni razdor među građanima i ionako već podijeljenom hrvatskom društvu i uvijek će biti pitanje kakvu će odluku na kraju donijeti i tko će naplatiti tu kaznu? Tko će biti taj da kaže da je netko prekršio zakon o javnom redu i miru i na koji način? Tko će biti taj koji će reći da se određeni pozdravi smiju koristiti, a drugi pozdravi za koje ja osobno smatram da remete moj mir i moj spokoj, ne budu kažnjavani jel imamo takvu instituciju koja će to odlučiti na licu mjesta. Tko će biti taj koji će procijeniti je li neka vijest i izjava lažna ili pak nije? Bojim se da ovim Zakonom se stvarno vraćamo u taj verbalni delikt i bojim se da upravo taj Zakon ide u prilog, bez obzira tko bude na vlasti, vladajućima jer će uvijek se moći sukladno njihovom ideološkom predznaku politički protivnici, neistomišljenici, itd., kažnjavati sa drakonskim kaznama zakona. 4 000 eura. Znate što je 4 000 eura? Pa takav represivni sustav, što se tiče financijskih kazni nije ni imala komunistička Jugoslavija. Je l' nam to treba bit uzor? Ako već nismo bili u stanju promijeniti zakon od '77. g. u korijenu nego smo ga samo mijenjali što se tiče valuta plaćanja i izbacili jedan ili dva članka kad se raspala bivša država glede naroda i narodnosti. Mislim da apsolutno ništa, ništa se s ovim Zakonom neće postići, dobit ćete kontraefekt kod ljudi, znate kako se kaže, zabranjeno voće je najslađe voće i imat ćete onda puno više i drastično više prekršitelja, pod navodnicima, ovog Zakona za koje ja osobno možda smatram da nisu prekršili zakon, a netko će drugi smatrati da jesu ili pak obrnuto i ništa, ama baš ništa niste riješili. Ne mogu se oteti dojmu da ovo nije išlo na prisilu koalicijskog partnera iz SDSS-a, da se ovaj Zakon donese uoči komemoracije u Jasenovcu, ali imamo mi gospodo još jednu komemoraciju, a to je ona u Bleiburgu koja se nažalost više ne može održavati jer je i tu zakazala hrvatska diplomacija osim svete mise kod naše saveznice, prijateljske države Austrije. Tako da mislim da je ovo stvarno politički odrađeno samo da se kaže da je zakon donesen, da se zadovolji 3 ruke SDSS-a i da imate i dalje stabilnu većinu, a u biti u suštini niste apsolutno ništa jer prvo ste trebali donijeti točno odluke što se sve smatra, koji pozdravi, koji slogani, koje zastave, koji amblemi kažnjivim i na temelju toga razraditi ovaj Zakon i donijeti pravovaljane financijske kazne. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. Hvala lijepa predsjedavajući, poštovani kolega Pavliček. Potpuno ste u pravu kada kažete da sadržajno nismo ništa mijenjali. Mi smo ovaj zakon mijenjali prošle godine u 10. mjesecu u onom jednom velikom paketu kada su se te brojne kazne koje su još tada bile iskazane u njemačkim markama morale prebaciti u euro mogli su i onda napraviti ovo, nisu, zašto sada po hitnom postupku ovako drakonske kazne gdje na početku samom se to opravdava tako što se daje jedan pregled kazni u drugim državama, ali pritom se ne navodi kakve su plaće u tim državama, pa je taj pregled potpuno beskoristan, beznačajan. To je informacija koja ne daje apsolutno ništa nikome jer u odnosu na naše plaće ove kazne uistinu nemaju nikakvog smisla nego su jedino drakonske, evo drakonske kazne. **Radin, Slažem se s vama. Mislim da ovaj zakon neće ništa, apsolutno ništa riješiti. Niti jedan pomak neće biti napravljen što se tiče prekršaja protiv javnog reda i mira i tu ću se složiti sa kolegom Bajskom što je rekao on će samo zbog tih drakonskih kazni, a vrlo niskih primanja naših građana samo puniti hrvatske zatvore koji su i ovako već prenatrpani u kojima ima uvjeta kakvih ima i bojim se da će oni ljudi sa najmanjim primanjima završiti u zatvorima. A mislim da bi bilo puno kvalitetnije da se

kolegu Pupovca ovdje iz vladajuće većine koji je spominjao HOS-ovce i voli ih često stavljati u usta zajedno sa pozdravom koji se nalazi na njihovom službeno priznatom amblemu od strane RH. No, ono što ne stavlja u svoja usta je četnikovanje. Četnikovanje po Hrvatskoj koja se od '90.-ih odobrava uz ovu vlast koja je sada trenutačno na snazi. Osoba ste koja dolazi iz Vukovara, znamo što su HOS-ovci učinili u kontekstu obrane herojskog grada Vukovara no nedaleko od vas nalaze se imalo drugačiji simboli. Pa sad pošto kolega Pupovac očito si je zadovoljan s ovim zakonom pitanje je što to znači za sve one ostale koji su na drugoj strani povijesti bili '90.-tih godina.

bez odobrenja službenih vlasti. Nadam se da će ovaj zakon obuhvatiti, ali bojim se da neće, uvjeren sam da neće i spomenike prvenstveno na mjesnom groblju u Općini Borovo četničkim vojvodama Šaškočaniu i slično na kojima piše da su poginuli za otadžbinu za zemlju srpskih junaka, da sa 4 srpska ocila. Nadam se da će taj zakon obuhvatiti i takve stvari, ali kao što sam rekao ovo je zakon dvostrukih aršina i tako će to biti i ubuduće. Poštovani kolega vi ste govorili o verbalnom deliktu. Ovdje je riječ o Zakonu o prekršajima. Delikt spada pod kazneno pravo, a ne pod prekršajno pravo, pa bih iskoristio ovu priliku baš da čujem vaše mišljenje o tome. Naime, mi nažalost u Hrvatskoj imamo verbalni delikt i on je predviđen Kaznenim zakonom od uvrede, klevete i slapp tužbi koje su, koje, čiji su novinari velike žrtve. Inače na europskoj razini se o tome, o tome priča. Tako da ipak smatram da neovisno o tome o iznosu kazni dakle to je sasvim druga priča, ali nažalost mi verbalni delikt u hrvatskom zakonodavstvu već imamo. Ovo je riječ o prekršajnom zakonu pa me interesira pojašnjenje. Zahvaljujem kolega Fabijanić, je u pravu ste međutim što se tiče verbalnog delikta i zakona to traje sudskim postupcima koji kod nas traju godinama i na desetke godina, a ovdje će se nekom i gdje će kazne na kraju financijske možda biti čak drastično niže, a ovdje će se nekom po kratkom postupku odrediti

temeljem ovih promjena koje imamo. Naime, ovdje imao i tablicu gdje je nazočeno kao su druge države riješile pitanje visine kazne. Pa primjerice drsko i neprimjereno ponašanje na javnom mjestu se kažnjava do 15.000 eura u jednoj ili dvije zemlje. Međutim, u Republici Austriji to je 500 eura, u Bugarskoj nije predviđena nikakva kazna, u Slovačkoj je to 100 eura, u nizu država je dakle kazna bitno manja nego u ovom propisanom dijelu ne ulazeći uopće u onaj dio da oni imaju bitno veće plaće. Pa da li je Austrija onda po tome podbacila u smislu da je dala potpuno neprimjerene niske iznose kazni sa tih 500 eura, a kod nas je za to isto kazneno djelo po odnosno prekršajno djelo Zahvaljujem kolega Bajs, pa je u pravu ste. Nek, nek budu kazne kao u Austriji i nek budu plaće kao u Austriji, ali daleko smo mi od toga. Međutim, evo to što kažete. Jako će teško biti utvrditi što znači drsko i uvredljivo ponašanje. Evo možda najbolji primjeri trenutno imate jednom mjesečno mislim molitelje na Trgu bana Josipa Jelačića gdje će ljudi možda lijevo liberalnog svjetonazora smatrati da je to ponašanje koje nije u skladu i koje vrijeđa njihove osjećaje na javnom prostoru i da bi trebalo to obavljati u crkvi. S druge strane imate istovremeno u zadnje vrijeme prosvjednike koji tamo prosvjeduju, uzvikuju gdje ja iz tog desnog političkog spektra ću smatrati da oni vrijeđaju mene, moju vjeru i te molitelje na trgu. Tko je taj i na koji način će utvrditi da je netko se ponašao drsko ili ne

suverenisti)** Hvala vam predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Današnja rasprava oko ovog zakona je od velikog značaja za našu naciju ali i demokraciju. Današnja rasprava dovodi u pitanje temeljno pravo na slobodu govora. Suočeni smo sa opasnom situacijom, jer vladajuća stranka HDZ pokušava uvesti novi zakon koji bi, zapravo koji prijeti potkopavanjem sloboda za koje su se generacije Hrvatica i Hrvata borili. Ovim zakonom nastoje nametnuti svoju volju i volju svojih najvjernijih koalicijskih partnera SDSS-a i ušutkati glasove koji se ne slažu sa njima u učinkovito zastrašivajući i vraćajući zapravo zastrašivajući verbalni delikt u našu zemlju. Vlada na čelu sa Andrejem Plenkovićem ponovo pokušava zaobići procedure naših institucija kao što su to radile nebrojeno puta do sada. Neprihvatljivo je da je ovakav konsekventan prijedlog zakona predložen bez ikakve javne rasprave uskraćujući našim građanima mogućnost sudjelovanja u procesu donošenja odluka koje će po svemu sudeći dodatno okončati njihove i ograničiti njihove slobode. Predloženi zakon izaziva ozbiljnu zabrinutost i zbog proizvoljne prirode njegove provedbe. Tko zapravo odlučuje koji su simboli prikladni a koji ne? Tko ima ovlasti određivati koje se pjesme smiju pjevati, a koje ne? I što je najvažnije tko ima moć definirati što je to govor mržnje. Kao nacija moramo odbaciti ideju da bilo koji pojedinac ili grupa treba posjedovati takav neobuzdani autoritet. Govor mržnje kako ga ja vidim treba definirati samo kao eksplicitno pozivanje na nasilje. Dok se taj prag ne dosegne ni jedan govor ne bi trebao se smatrati kao takav. U suprotnom bi ugrozili samu bit naše slobode izražavanja. Još jedan alarmantan aspekt ovog zakona je pokušaj kažnjavanja tzv. lažnih vijesti. Tko će biti odgovoran za razlučivanje što je lažna vijest, a što nije. Faktograf možda? Prisjetimo se prvih dana pandemije i kada su mnogi korisnici na društvenim mrežama bili sankcionirani jer su uopće spomenuli da postoji mogućnost da je virus izašao iz laboratorija. Neki su završavali u zatvorima zbog toga, ne u Hrvatskoj, ali u drugim zemljama. A danas je to opće prihvaćena solucija, odnosno temelj na kojem se zapravo zapravo bazira i rješenje covid krize i svega ostaloga. Provođenjem ovog zakona vladajući praktički oživljavaju taj verbalni delikt o kojem smo već pričali u Hrvatskoj, jedno mračno poglavlje naše povijesti koje se više nikada ne bi trebalo vratiti, niti mi dopustiti da se vrati. Ne možemo mirno stajati dok se krše naša temeljna prava. Moramo dići glas protiv ovog podmuklog nasrtaja na naše slobode, a HDZ-ovci, vi prije svega morate prepoznati težinu ove situacije, morate shvatiti da bez obzira na politička opredjeljenja moramo zapravo ustati i zaustaviti ovaj opasni zakon. Ovo treba biti, ovaj zakon i donošenje ovog zakona treba biti transparentno, treba biti javni diskurs po ovome i temeljito ispitivanje njegovih implikacija na naše društvo. Nikad ne smijemo zaboraviti da je sloboda govora kamen temeljac svake istinske demokracije. To bi trebao biti krvotok naše nacije koji nam omogućuje da izrazimo svoje misli, ideje i uvjerenje bez straha od odmazde. Naša je odgovornost i kao pojedinaca i kao kolektiva i kao saborskih zastupnika i kao običnih građana zaštititi i očuvati ovo bitno pravo. Trebamo odbaciti eroziju naših demokratskih vrijednosti i povratak verbalnog delikta našem narodu. Ostavit ću još malo prostora, htio bih se osvrnuti zapravo na ono što se jutros dogodilo, a to je da je HDZ jutros na čelu sa Gordanom Jandrokovićem, predsjednikom Sabora pokazalo još jedanput svoje sramotno lice sramotnom odlukom kojem su generalu Sačiću tijekom stanke izrekli zabranu sudjelovanja od dva dana i izlaganja u Hrvatskom saboru. General Sačić je još jučer na konferenciji za medije jasno i argumentirano predstavio suštinu problema oko manipulacije vladajućih u vezi ovog novog Zakona o prekršajima sa kojim kupuju zapravo blagonaklonost jednog dijela svojih koalicijskih partnera, odnosno Milorada Pupovca, Dragane Jeckov i optuženog uskokovca Borisa Miloševića. To je klika koji Hrvaticama i Hrvatima želi diktirati što smiju govoriti, što smiju pjevati, čitati ili gledati.

mislim da se u dosta stvari slažemo. Smatrate li da će upravo ovakav zakon sa ovim drakonskim kaznama biti kao oružje ili oruđe u rukama vladajućih da provode strogoću nad neistomišljenicima kao što se to nekad radilo u doba komunističkih režima. (Hrvatski suverenisti)** S obzirom na dosadašnje ponašanje ove Vlade i Andreja Plenkovića kao takvoga ne bi me to uopće čudilo. Ja osobno sam protiv bilo kakvih zabrana. Mislim da ne bi trebalo biti zabrane niti za jednu, niti za drugu stranu. Trebali bi imati slobodu govora, trebali bi dat mogućnost onima koji se žele izraziti da se izraze, ali naravno postoje argumenti. Postoji način na koji se to odrađuje, način na koji se nekoga diskreditira a to su argumenti. Ne treba se zabranjivati ništa. Nešto ako je zdravo razumski oni će sami od sebe propasti kao što su propadali sustavi, opcije političke i razno razne druge institucije u RH. No, nek' se HDZ-ovci danas zapitaju donose ovakav zakon a sutra kad im dođe netko drugi na vlast, kada mi budemo na vlasti šta će se onda dogoditi? Šta ćemo mi zabranjivati? Koje ćemo mi pjesme, simbole zabranjivati? Nije to tako jednostavno i mislim da je ovo krivi smjer donošenja politika. Sljedeća replika kolega Miletić, izvolite. rasprave ovog zakona u drastičnom padu. Pričam o ova dva članka, a imamo povećanje kazni baš za ove dvije stavke. Dakle, tko normalan povećava kaznu za nešto čega nema ili što je u drastičnom padu. Mene zanima budući da je Andrej Plenković rekao da Hrvati žive kao u Švicarskoj, citiram ga i zanima me budući ne znam da je ministar Beroš, junak Beroš zanima me hoće li biti nositelj u 10. izbornoj jedinici rekao da cijepljenje predstavlja širenje virusa, a onda CEO Pfizer je u Bruxellesu rekao da nikada nisu radili ta testiranja i da to nije istina zato jer su onda po toj analogiji obmanjivali i lagali hrvatsku javnost. Hoće li prvi Plenković uplatiti odmah dakle 4.000 eura Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam. Da, hvala na pitanju. Bilo bi zaista zanimljivo vidjeti kako bi se retroaktivno ovaj naplaćivale te kazne. Drago mi je što ste spomenuli kolegu Roba Roosa inače moga kolegu iz Zaklade New Direction s kojim sam ovaj u jako dobrim odnosima. On je upravo postavio to pitanje direktorici Pfizera i zapravo onaj odgovor njezin je bio ovaj iskren što je sasvim sigurno mislim nezamislivo. Mi smo ovdje slušali dvije godine o tome kako mi ugrožavamo sve ostale jer sa cijepljenjem mi sprječavamo širenje pandemije što je pokazalo se apsolutna neistina i laž. I to su potvrdili ljudi koji su stvarali cjepiva. Pa me sad zanima kad će oni odgovarati za to. I složit ću se sa kolegicom Selak Raspudić koja je dobro utvrdila i rekla je sama da se ovdje ne radi sad samo o jednom, jednoj točki. Ovo je zapravo način vladanja i način uvođenja u laganu diktaturu pomoću ovakvih zakona. Tu je cijeli proces problematičan. Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani kolega Milanović Litre mi sada sa ovim izmjenama i dopunama dobivamo nekakav čudan miš maš sadržaja koji je još iz onog totalitarnog komunističkog režima s kojim su raskrstile sve razvijene države u Europi pa i brojne rezolucije koje stižu iz Europe govore da je to, da s tim treba raskrstiti ali ovdje neki još uvijek to ne žele. I s druge strane dobivamo kazne koje su primjerenije eto jedno Švicarskoj ili krugu tih 15 zemalja najrazvijenijih jel eto valjda sad znači kad samo ušli u tih 15 zemalja sad će nam sve kazne biti kao da imamo plaće kakve imaju u Švicarskoj, Norveškoj, Švedskoj i drugim državama. Znači mi tu dobivamo jedan čudan spoj totalno nespojivih (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovana kolegice. Ovdje zapravo jako dobro ste detektirali problem. On se zapravo odnosi na odnarođenost ove Vlade i ne shvaćanja onoga što je zapravo hrvatski narod danas. To vidimo po svim zakonima koji se donose koji je zapravo samo isključivo usklađivanje zakona sa europskim normama. Ovaj zakon je zapravo kao što ste dobro rekli to je đuveč jedan jel. Tu se ubaci sve unutra sve se to dobro skuha, nije nikoga briga šta će biti koja je posljedica, ali su se zadovoljili koalicijski partneri, zadovoljio se Milorad Pupovac i mirna Bosna, nema problema, kupili smo još neko vrijeme, 600.000 eura je sjelo neki dan na račun SMV-a. Ovo je još jedan mali poticaj za tu dobru suradnju i nema nikakvih problema u vladajućoj stranci jer u vladajućima nema opozicije, a najjači opozicijski igrač je SDSS i manjine, a oni su očito u jako dobrim odnosima sa vladajućima. Tako da nema nikakvih problema nemojte se ništa brinuti. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)**

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici, prvo što se moramo zapitati i prvo što svima kad uzmu ove materijale padne na pamet je čemu žurba. Čemu žurba? Čemu hitna procedura? Zašto, šta je? Gdje je to toliko sad odjednom nužno dići ove kazne na tako drakonske razine? Znači mi smo 3.10. prošle godine ovaj isti zakon imali na dnevnom redu na plenarnoj sjednici. Ako ste već onda znali da je toliko porast prekršaja, da se svi tuku po ulicama, da je to čudesno mislim mada Hrvatska je koliko ja čitam među najsigurnijim državama, ali evo ima tako puno nasilja jel pa treba te kazne jako dići, pa što ona to već niste predložili, nego ste sad odjednom u ovih par mjeseci ustanovili kako stoje stvari. Znači ono što je ključno u cijeloj priči ti je da imamo drakonske kazne koje ste digli 35 puta između 10 i 35 puta i to za djela koja se mogu tumačiti kako se kome svidi. Doslovno tako, kako se kome svidi. Ne mogu se oteti dojmu da se na mala vrata uvodi policijska država, represija, a sve pod nekakvom izlikom uvođenja reda i sigurnosti. Ne mogu se oteti dojmu da vam se dopalo kada za vrijeme epidemije, kada su se ograničavala prava i slobode pa sad i dalje želite, samo ne znate kako pa ste se dosjetili povećaj kazne 35 puta, široko formuliraj ono što se kažnjava, a onda će to ta međuresorna skupina koju možemo komotno nazvati ministarstvo istine, ona će odrediti što se smije, što se ne smije. Neke kazne niste mijenjali jer je takvih prekršaja navodno malo, ali što kaže statistika vezano recimo za nepoćudne pjesme i simbole. MUP je prošle godine evidentirao 34 takva prekršaja, 34. Prije toga 52, 61, 66, 62 znači u padu je. Nekih 300-tinjak je počinitelja u zadnjih 5 godina i to vam je otprilike 0,3% stvarno je porast nenormalan. Koliko ja vidim to pada. Znači nemate apsolutno nikakav argument da se radi o rasprostranjenoj pojavi i time onda opravdavate povećavanje kazne za 35 puta. Usporedba kazni sa drugima državama je toliko jalova da je u potpunosti besmisleno gledati uopće što ste napisali. Znači da ste uistinu htjeli realno prikazati stanje, onda bi stavili udio kazne u prosječnoj ili medijalnoj plaći u svakoj od tih država. Ovako ovo je samo jedan sramotan pokušaj za uvođenje cenzure i totalitarnih tekovina od onih koji su vjerojatno proučavali ONO i DSD i očigledno se od toga maknuti ne mogu. Najavljujete osnivanje te međuresorne skupine ili Ministarstva istine, možemo ga slobodno tako nazvati. One će kao analizirati odredbe zakona, revidirati pravila kojima se uređuje javni red i mir. Bilo bi lijepo znati tko su članovi, tko će biti u toj međuresornoj skupini. I naravno postavlja se pitanje a kako ćete primjenjivati ovaj zakon i ove drakonske kazne ako nemate još uvijek sva ta pravila. Zašto inzistirate na hitnoj proceduri, a nemate pravila kako će se ovo primjenjivati. To je sad čudan redoslijed. Znači tko će procijeniti što znači ponašanje na javnom mjestu na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir. Recimo mene zasigurno vrijeđa i narušava moj mir prizor u kojem muškarac vodi ženu na lancu gradom kao psa i obratno. Nekoga drugoga ne, ali mene to vrijeđa. To narušava moj mir, a nekoga drugoga ne. I sad tko će to procjenjivati što narušava mir, a što ne. Posebno znači za svoje financije trebaju biti zabrinuti građani koji imaju maloljetnu djecu. Interesantno je da će roditelji biti jače kažnjeni ako nisu dobro odgojili dijete, nego ako su poticali svoje potomke na počinjenje prekršaja jer se predlaže da se roditelj ili staratelj koji potiče dijete na prekršaj kazni manje nego … **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Kolegice Vučemilović, predlažem da kroz replike iskažete još ono što vam je preostalo pa će kolega Marin Miletić postavit pitanje, a vi ćete onda replicirati što god želite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice Vučemilović. Možemo li radi hrvatske javnosti kažu nekada je repetitio est mater studiorum. Ja sam zbunjen jer imamo premijera koji kaže da Hrvati žive kao u Švicarskoj. Čovjek je to izjavio, a mi svi imamo neke prijatelje koji žive u Švicarskoj, pa znamo kako se živi u Švicarskoj. Imamo ministra Beroša, junaka Beroša, zanima me hoće li biti nositelj liste u 10. izbornoj jedinici koji je rekao da cijepljenje vrlo jasno zaustavlja širenje covida. Ali onda …/Govornik se ne razumije./… Pfizera u Bruxellesu kaže nikada nismo radili ta testiranja i to nije istina. Dakle, budući da je Andrej Plenković lagao, obmanjivao hrvatsku javnost, budući da je ministar Beroš lagao, obmanjivao hrvatsku javnost. Očekujete li vi da oni barem kažu evo retrogradno mi ćemo pokazati da smo baje,

Hvala lijepa kolega Miletiću. Naravno da neće, naravno da sve što je onda rečeno će se objašnjavati kako je to bila nova pojava, kako se nije znalo, pa se zato moralo u onom prvom valu pozatvarati sve u ove naše minijaturne općinice od 1000, dvije, tri stanovnika, tako da ljudi nisu mogli otići ni u trgovinu jer u svom mjestu nemaju ni ljekarnu, ni trgovinu ni ništa od toga. I onda rekli su pa to je bilo odmah na početku. Ali onda su to opet i pred Božić uveli puno mjeseci, ali onda je bio potres, pa eto zbog potresa su ponovo to ukinuli. Znači lutali su od nemila do nedraga, a kako stoji ministar Beroš vidjeli smo na aktualnom satu kada je sjedio tamo u magarećoj klupi, tako da ne vjerujem baš da će nositi u 10. izbornoj jedinici listu. Ali vidjet ćemo na godinu ili ove godine kad budu izbori, da. **Vidović, Davorko Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovana kolegice Vučemilović, ako maknemo sve ove probleme o kojima cijeli dan pričamo koji su bili glavna tema, a to je fake news, odnosno tko bi to trebao određivati što je fake news, što nije, tko bi trebao govoriti što je govor mržnje a što nije. Dolazimo do problema i financijskog, no ono zapravo sustavno što je problem u Hrvatskoj kod donošenja zakona to je jedno izbjegavanje opće diskusije javne rasprave. Mene zanima koje je vaše mišljenje zašto je ovaj zakon danas došao na dnevni red, zašto su danas svi HDZ-ovci ovdje došli i sjeli, glasali o tome da slučajno ne bi bilo da dnevni red ne prođe. Zašto se to događa i je li je to nekakav način zapravo njihovog modus operandi, odnosno ono kako oni funkcioniraju, da se jednostavno preko koljena mora sve odraditi.

šta je, di su ti ljudi po ulicama što se mlade. Zašto? Pa Hrvatska je turistička država. Uvijek se svugdje ističe kako smo mi sigurni, kako je stopa kriminala puno niža nego u drugim državama i vidim da je naša policija sposobna i rješava neke vrlo komplicirane slučajeve. Evo jučer onaj slučaj ostavljenog novorođenčeta koji je riješen također kraj ceste. Mislim stvarno ljudi rade svoj posao kad im se dozvoli. E kad traže ove iz Konga ovu djecu e to je malo teže, njih je teško uočiti, to ne mogu naći tih 90, 130 koliko ih ima, to im teško ide jer nisu tako uočljivi. Ali neke komplicirane slučajeve oni rješavaju. A ovo mi uistinu nije jasno čemu, zašto je to tako na brzinu, na vrat, na nos hajmo sada u popodnevnim satima naravno to je uvijek tako kad je nešto problematično, ali evo valjda tako mora biti. **Vidović, Davorko Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Vučemilović, rekli ste da je ovo jedan miš-maš zakon, a ja mislim da je on zapravo jedan alibi zakon da bi se zadržao mir u koaliciji HDZ-a i partnera, ali osim toga, on je neprovediv jer recimo, u čl. 17 kaže se tko omalovažava ili vrijeđa državne organe. Pa mi više nemamo u sustavu državne uprave, u Zakonu o sustavu državne uprave organa. Nema više organa na telefonu iz onog vica. Tako da, kako komentirate uopće provedivost ovog Zakona? suverenisti)** Hvala, kolegice Nađ. Da, retorika je ostala ista, termini ostali isti kao tamo iz onih davnih dana kojih se nerado sjećamo, a kazne su kao da živimo u Švicarskoj. Meni je evo, interesantno, za vožnju u suprotnom smjeru na autocesti kazna je od 1320 do 2650 eura. E, pa sad ja mislim da je puno opasnije kada netko vozi u suprotnom smjeru na autocesti nego kada netko pjeva neku pjesmu, prije je to bila Vila Velebita, Ustani bane, je li, u onom režimu, sada je to nešto, ne znam, sad vidim i kad se pjeva Thompsonova Lijepa li si, kad dođu nogometaši, isto se odmah .../nerazumljivo/... struja, nema, nestaje, šta ima loše u toj pjesmi, ne znam kome to smeta, nekima očigledno smetaju i Thompson i Lijepa li si. Meni ne smeta, meni je to lijepa pjesma još uvijek. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. Pojedinačnu raspravu sada ima kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovana državna tajnice. Mogu sam samo reći, džabe ste se vozili šlepom, Milorad Pupovac vam je za ovom govornicom došao i rekao vam je, čuli ste to ako ga slušate ili ako smijete čuti to, rekao je, neki strašni rat 90-ih. Nije to bio neki strašni rat, Milorade, nego je to bila agresija Republike Srbije sa JNA i pobuđeni SDS koji se sad priklonio, samo ste dodali još jedan izvršili ste agresiju i pobunu u RH i ova mlada onda cura je morala na šlep sjedat i odlazit. Vidim da Milorad zna i kad je obljetnica u Splitu. Drago mi je da prati, da on to gleda, to me jako drago, naučit će puno, vidim da zna i kako se 9. bojna Rafael Boban zove, i to mi je drago čuti iz njegovih usta, ali mi nije drago da moj prijatelj Marko Miljanić, ratni zapovjednik iz Škabrnje dobije kaznenu prijavu od vas, od vašeg ministarstva i da će biti kažnjen kao najveći zločinac, a ta kokarda koju Milorad Pupovac brani i kaže da to nije zabranjeno u Hrvatskoj, to je izjavio na odboru, pobili mu pola obitelji mu pobili. Ovi momci kojima je moj prijatelj Marko bio na obljetnici su došli osloboditi tu Škabrnju, 9. bojna HOS-a i Milorad je sad rekao prije Jasenovca, donijet ćete to da mi možemo kažnjavati, da ustvari vi, policija, mi ćemo vas natjerati, Hrvati, mi ćemo vas natjerati da kažnjavate jedne druge, a mi ćemo vam se smijat i neka druga će se djeca, gđo državna tajnice, možda za 20, 30 godina zbog našeg saginjanja glave voziti nekim drugim šlepovima. Ako budemo šutili i pustili da nam iskrivljuju povijest. Krivili su je 45 godina u Jugoslaviji. Pa je l' trebamo sad šutit i sagnit glavu? Ja im sagnit glavu neću za sve pare ovoga svijeta. Novinara Marka Jurića osudili što je čovjek pustio prilog na lokalnoj televiziji gdje je Porfirije pjeva četničku pjesmu u Australiji, gdje se vidi di čovjek pjeva. Čovjeka osudili, prvostupanjsko dobio kaznu, izbacili ga s posla, ostao bez primanja u svojoj hrvatskoj državi. Što je on rekao? Ništa nije rekao, osim što je pustio snimak što je netko snimao od njih tamo koji su bili i koji su pjevali njih 6 pravoslavnih popova. Portfirije među njima glavni. Ali to se ne smije reći, to je netema u Hrvatskoj. To ćemo mi pustit niz vodu, što bi rekao g. Plenković, to ćemo mi pustiti niz vodu. Nećemo, gđo draga državna tajnice, one brojke koje ste navodili, pogotovo za mlade ljude, njima je to u srcima. Ne moraju imati ni na amblemu, ali njima je to u srcima, sviđalo se to Miloradu Pupovcu, sviđalo se to Andreju Plenkoviću, SDP-u, bilo kome, sviđalo se ili ne sviđalo, ali to iz srca tih mladih momaka ne može izbaciti nitko. Nitko ne može izbaciti. Da voli svoju zemlju, da ljubi svoju zemlju, da ne mrzi nikoga, da ne mrzi ni Srbijanca ni muslimana ni Pakistanca niti Afrikanca, nikog da ne mrzi, ali da ljubi svoju zemlju i ne da je nikom. Nikome je ne da. Tko je napadne, proći će kao i potpredsjednica Vlade lijepo na traktoru izaći, ali to je još dobro kako su prošli vukovarski ranjenici iz vukovarske bolnice od njegove kokarde i zvijezde petokrake, kako smo prošli po logorima gdje su stavili djecu od 16 godina, strpali u Stajićevo u štalu na -18 i silovali žene i kažem, to ćemo mi sve dozvoliti u našoj lijepoj Hrvatskoj zbog 3 ručice SDSS-a. Pa ja bi svoju odsjek'o kad bi morao, kad bi morao držat ruku s takvim ljudima koji će mi doći tu za govornicu i reći ono što sam ja u prvoj replici danas, ustvari u stanci jutros odmah, prije onog incidenta što se dogodio, ja sam rekao, ovo samo se vidi da se bliži Jasenovac i ovo je kompromis, nabit ćemo kazne 4 000 eura, nerealne, evo, pokazat ćemo s tim, osnovat ćemo kao radnu skupinu koja neće riješiti nikakav zakon godinu dana dok ne prođu izbori, budite sigurni da neće

ovaj nenormalni i nemoralni zakon je poklon Andreja Plenkovića koalicijskom partneru ali i ekstremnoj ljevici kojoj on duhom pripada, on vama zapovijeda i vlada, ali on je zapravo potpuno njihov. Dakle, ovaj zakon se donosi i zato mi je žao što Raspudića nema, mi se inače u mnogo stvari slažemo ali svako na svoj način to doživljava. Ja sam duboko uvjeren da je samo zbog pozdrava „Za dom spremni“ ovaj ovakav zakon predložen. Kolegice Nađ, osvrnut ću se malo i na vas. Ja sam u ovom Saboru tri, četiri puta govorio o nekim vrlo važnim događajima iz te '41., '45. pa ću ko ono citira onu iz Elemente latine repetitio est madre studiorum ponoviti ću. Dakle, 27.7. '41. Dan ustanka naroda Hrvatske i naroda BiH, a u Chichagu izašla knjiga, knjiga sjećanja Memorial book gdje se četnička organizacija srpski monarhisti prvo sprdaju sa Hrvatima. Kaže kakvi su to Hrvati narod, oni slave Dan ustanka a u tom ustanku koji je zaista bio ustanak nije sudjelovao, odnosno oni kažu nije učestvovao ni jedan jedini Hrvat, a slična sprdnja su i naša braća Srbi komunisti. Oni taj ustanak svojataju, a sedam vođa ustanka su bili sedmorica četnika, pa kaže: „Bosansko Grahovo je napao i zauzeo četnički vojvoda Vrano Bogunović.“ To je onaj čuveni što je na ražnju pekao katoličkog svećenika Jurija Gospodetića, pa je Oštrelj i Drvar zauzeo i napao četnički vojvoda Mane Rokvić, pa su dva vođe ustanka bila dva Igumana, Iguman Savatije Mazibrada i Iguman Nikonor Kalnik pa kažu da je da je četnik Ivančević napao i zauzeo Medak itd. Dakle, nitko nikada to demantirao nije. Umjesto da se otvori takva rasprava, umjesto da se otvori rasprava i o onome čuvenom pismu Josipa Broza Tita 19.10. '41. godine, odnosno pardon '40. godine kad on hvalospjeve piše Staljinu i Hitleru kaže da je to blagodat tristo milijunskog bratskog naroda to što su Staljin i Hitler podijelili razorili Poljsku. Umjesto da raspravimo o činjenici da je '43. godine 11.11. na Teheranskoj konferenciji kad su sve bitke Drugog svjetskog rata najznačajnije završene i Moskva i Staljingrad i tenkovska kod Kurska ako bog da sreće ponovit će se uskoro još jedna tamo kod Kurska. Dakle, kad su sve te bitke gotove i kad se zna rezultat rata, onda Tito i njegova vojska ne dobivaju status savezničke vojske nego jedino što ga ne zovu bandom kao što su ga prije toga Nijemci zvali. Onda da vam spomenem detalj sa tribine od prije godinu dana koji je slavodobitno Goldstein prekinuo jer on može za Andreja Plenkovića, ovo je njegova država. Ja došao najpristojnije na tu tribinu i kažem mu zašto ti Srbi, ti ustanici u Srbu i Drvaru šest mjeseci kolju Hrvate. Prvo sam rekao da je u tom ustanku više ubijeno katoličkih svećenika nego hrvatskih vojnika, jer tada Hrvatske vojske na tom prostoru nije uopće bil, uopće hrvatske vojske nije bilo. Poubijeno je više katoličkih svećenika negoli hrvatskih vojnika i pitam ga zašto su ti Srbi, odnosno ti ustanici prvi metak, prvi hitac na talijanske okupatore ispalili tek 19.12. te iste godine. Znači šest mjeseci nakon tog tzv. ustanka i to kad je došlo 118 Hrvata partizana tamo negdje od Šibenika do Zadra sa onih otoka. I znate što se događa? Čovjek čija je država uništava tribinu i prekida je. Da sam ja to napravio ružno bi bilo, možda bi u zatvoru završio. On to tako napravi jer on zna, on ima potporu, čovjek koji je vama šef. Ma to je njihov čovjek, to nije vaš čovjek. I umjesto dakle pošto nema snage i hrabrosti obračunati se „Za dom spremni“ jer će izgubiti dvije trećine glasačkog tijela, a mora se dodvoriti onima sa kojima surađuje i kojima pripada. On ovim nemoralnim i nenormalnim zakonom obračunava pozdravom „Za dom spremni“ koji meni kao pozdrav ne znači puno, ali mi znači istina, povijesna istina o hrvatskom narodu i ponašanju Hrvata u Drugom svjetskom ratu. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Sljedeću raspravu ima kolega Grmoja, izvolite.

Stvarne razloge guranja ovog zakona ne možemo znati. Možda ga guraju iz više razloga, iz ovoga što su moji prethodnici u svojim govorima naznačili, ali je sigurno da ga guraju i kako bi zaustavili po njih nepovoljne informacije, odnosno istinu. Sjetimo se najave premijera Plenkovića kako će mijenjati Zakon o kaznenom postupku gdje će ići u progon novinara kako bi se zaustavilo objavljivanje informacija o, kompromitirajućih informacija o članovima njegove Vlade, najbližim suradnicima koji su pod teretom ozbiljnih optužbi i afera. Ono što je sigurno da je ovo jedan zabrinjavajući trend porasta represije prema hrvatskim građanima. Sjetimo se čovjeka kojeg su uhitili jer je najavio da će Plenkovića dočekati sa jajima. To smo svi zaboravili. Pa onda ove izmjena Zakona o kaznenom postupku, pa sada ove najave, dakle gdje će se kažnjavati lažne, tzv. lažne vijesti. Kaže državna tajnica da ona ne za da nikad nije čula što je verbalni delikt. To vam je verbalni delikt kada vi propisujete da ćete nekoga kažnjavati zbog stavova koje iznosi. Tko će to procjenjivati što su to lažne vijesti? Pa danas je predsjednik Sabora širio lažne vijesti kada je kolegu Bulja optužio zbog ovoga što je govorio, a sam HDZ govori o dvojakom tumačenju ove insignije HOS-a odnosno pozdrava, da je prihvatljiv, to je Plenkovićevo povjerenstvo utvrdilo da je prihvatljiv u komemoracijama, u kontekstu Domovinskog rata, a da inače nije prihvatljiv i onda Jandroković se uhvatio kao riba na udicu i kaže da je ovo nedopustivo što je Bulj rekao, pa to je zaključak Plenkovićevog povjerenstva. Dakle danas ste jednostavno što se tiče ove rasprave od samog početka pokazali da ste ponovo pogubljeni, to je jasno jer vidite da gubite vlast, tako je kolega Boriću. Ova događanja u USKOK-u također svjedoče o tome da su se spremile ozbiljne optužbe i progon samog Plenkovića jer sad je sasvim jasno da Vanja Marušić nije otišla zbog ove, zbog ovog bizarnog razloga nesreće jer joj vjerojatno nije dopušteno da krene u progon Plenkovića i Banožića. Isto tako govori se o tome kako se nudila nagodba Josipi Rimac, ali to Zlata Hrvoj Šipek koja je na daljinski Andreja Plenkovića nije smjena i nije mogla dopustiti. Dakle ovo je samo pokazatelj da nastavljate s jednim represivnim trendom u kojem nastojite zaustaviti sve informacije koje su nepovoljne po vas, a za vas je gotovo sve nepovoljno jer je za vas istina kao takva nepovoljna jedini oni koji mogu obmanjivati u vašoj vizuri Hrvatske, hrvatske građane i javnost ste vi, to je predsjednik sabora, to je predsjednik Vlade kada kaže da je inflacija odnosno da su plaće i mirovine veće od inflacije, a hrvatski građani na svom kućnom budžetu, na svojim džepovima znaju da to nije tako i vi ste dakle spremni radi kreiranja tog jednog savršenog svijeta u kojem kolega Borić ovu Hrvatsku gleda ružičastim naočalama i on koji je dakle glavni u tom ministarstvu propagande HDZ-a i kolega Habijan i ostali dakle i sada žele zaustaviti istinu, zaustaviti istinu kaznama, znači ogromnim novčanim kaznama 4 tisuće eura dakle za hrvatske građane i znate što vam još dragi građani poručuju? Borić vam kaže, kolegica iz dakle MUP-a, državna tajnica, da 4 tisuće eura nije velik novac. 4. tisuće eura je polugodišnje primanje jednog prosječnog hrvatskog građanina, njima to nije velik novac. Uvode drakonske kazne samo kako bi se sačuvali na poziciji vlasti, ali to im neće poći za rukom, mogu izvoditi što god žele za razliku od lijeve opozicije koja kuka, koja se boji kako će se prekrojiti izborne jedinice, mi se ne bojimo, radite što vas je volja, prekrajajte što vas je volja, donesite kazne kakve god hoćete, od istine i od suda

Nismo mi potpisivali nikakve potvrde kod javnog bilježnika, pa varat građane, nismo mi lagali javno, pa se ni povlačili iz politika, nismo mi ono što Most misli o nama, oni znaju kako se to radi najbolje, ali kako to završava pokazuje i zadnja obmana kolege Miletića koji je rekao da će biti iznenađenje izbora i zaista jest u Varaždinu 2% dolje, narod će jasno to pokazati i na izborima. Dobro, i vi znadete da ovo nije bila povreda poslovnika nego replika i onda je to opomena ako smo dosljedni, ali kolega Miletić ima sada svoj …/Upadica Hvala vam poštovan potpredsjedniče HS. Kolega Grmoja, gledaju nas u oči i lažu nas. Stanu ovdje gdje vi stojite i gdje ću ja za nekoliko trenutaka doći, lažu zastupnike, vidjeli ste premijera kako difamistički se ponaša prema svim ženama, prema našoj Karolini Vidović Krišto, prema kolegici Mariji Selak Raspudić, prema kolegici Daliji Orešković, tako naduto i oholo, bahato bez imalo muškosti ono, one viteške u sebi. Što mislite hoće li ovaj narod progledati, hoće li reći dosta je bilo ovog tlačenja koruptivne hobotnice koja nas proganja duboko, kosti nam grizu i ne prestaju gristi

mi tek gradimo infrastrukturu u Varaždinu, pa mi tek gradimo, nas nije ni bilo u Varaždinu, pa vi ste bili nekakva snaga, imate tu jednog od poznatijih zastupnika, pa ja bih se sramio dakle da dobijem tri mandata u svom gradu, dakle ja sam, mi smo izgubili izbore, ali smo i dalje druga politička snaga u gradu. Što je s Habijanom, tri mandata, Čehok je više dobio od Habijana, a Habijan kao nekakvo nacionalno lice, dakle potop. Split, Varaždin, svugdje gdje su izbori bili potop HDZ-a i to će vam se dogoditi na parlamentarnim izborima, samo se vi tješite, narod vam već govori u kojem smjeru će se razvijati stvari na parlamentarnim izborima. Imamo sada povrede poslovnika iako je povreda poslovnika i govorenje mimo teme, mimo teme, ne bi trebalo, ali ako vi sad hoćete povredu poslovnika, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Još jedanput, kolega nas obmanjuje svih ovdje i naravno u svom stilu iznosi uvijek neistine, znači oni u svom gradu ne znače više ništa, narod je jedanput probao Most i više nikada, znači poraz za porazom, nestat će, tako je i na državnoj razini. Nedavno je jedan kolumnista napisao onako jednu lijepu rečenicu kad je opisao tu ekipu iz Mosta napisao je „nu Mosta u oporbi osta, 15.g. mu dosta“, I vama druga opomena dosta. Kolegice Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Evo 238., nisam odoljela da ne, na neki način ne reagiram. Kolega Grmoja velite da gradite infrastrukturu. U Karlovcu su bili u nedjelju mali komunalni izbori. Predstavnik MOST-a nije znao niti pravovaljanu dokumentaciju predat da bi sudjelovali na izborima. Dakle, evo i u Karlovcu kojem ste tako reći blizu vas nema. I nemojte se radovati da će HDZ-u narod uskoro reći dosta. Neće pogotovo pored vas ovakovih. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Dobro, ako oni to nisu znali, vi ste znali da je ovo nije povreda nego replika pa onda i vama opomena. I sada kolega Miletić ima pojedinačnu raspravu i iza toga završno pa možete vi to i spojit ako će vam biti elegantnije. Onda je to koliko, 10 minuta. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovana državna tajniče, tajnice, poštovani kolege vladajući i drage i poštovane kolege iz oporbe, ja ću govoriti drugačije. Mene ne čudi da vladajući izvršavaju naredbe koje dobivaju iz globalističkih centara moći. Mene stvarno čudi moj narod. Žaba se kuha, a vjerujem da znate što radi žaba kad ju se stavi u vodu, živa bude kuhana, temperature vode se podiže, žaba svoje tijelo koristi da regulira toplinu, temperatura raste, raste i kad dođe do kuhanja žaba više ne može pobjeći iz tog lonca. Ovdje u Hrvatskom saboru bili smo svjedoci, progonilo se ljude na ulici, nama koji smo živjeli u Kastvu nije se dalo 90 metara spustiti se do trgovine u Matuljima. Policija je bila s rampama i nije pustila Kastavcima da odu po kruh u Matulje u trgovinu u centar. Zatvarali ste ljude u kuće, u stanove, u podrume, ucjenjivali ste ljude da će bez cijepljenja izgubiti posao. Kad je stotine i tisuće naših građana izgubilo zdravlje danas se pravite blesavi kao zec u šumi koji sretne medvjeda. Kad nam sportaši umiru, mladi ljudi dobivaju srčane infarkte, ugruške, odite malo tu na Rebro pa pitajte koliki je, koliko je povećanje. Svi šute, boje se politike, nitko ne želi guknuti glasno. Možda ćemo i ovdje u petak slušati u hrvatskom parlamentu da uzrok svih tih iznenadnih smrti je ne znam što klimatska promjena je li kao što vani pričaju gluposti. Branko Bačić današnji ministar je govorio na hrvatskoj televiziji u otvorenom da građane treba pratiti putem GPS-a. Andrej Plenković premijer RH kaže da mi živimo kao u Švicarskoj. Junak Beroš, Capac, Božinović uveli su nam Covid potvrde i rekli su da one sprječavaju širenje virusa i da se zato svi građani cijepe. I onda u Bruxellesu dođe čelnica Pfizera i kaže ne pa mi to nikad nismo radili, nikakva testiranja mi nemamo pojma o čemu vi pričate. Svjesno su lagali i obmanjivali hrvatsku javnost i dio mainstream medije itekako im je to, u tome doprinio i sudjelovao. I sada, što se događa? Događa se ovdje famozni Članak 5. i 16. lažne vijesti i nošenje simbola. Kolegica Selak Raspudić je to sjajno detektirala. U radikalnom padu, a vladajući šta rade, radikalno podižu kazne do 4.000 eura. Ma vi možete putem svojih PR službi nama pričati bajke i priče. Mi znamo što je u pozadini. U pozadini je onemogućavanje slobode govora i kažnjavanje svih onih neistomišljenika koji će se boriti za tu slobodu. Ljudi jednostavno neće moći plaćati kazne. Pa dakle ako je tko lagao stožer i stožerokracija u RH su lagali, obmanjivali hrvatsku javnost. Ako je tko lagao pa mi danas znamo daje Covid za mlade sportaše za zdrave ljude ima, opasan je kao gripa odnosno tisuću puta da budem jasniji manje opasan od gripe. O čemu mi pričamo? Sjetimo se one slike iz Arene tisuće kreveta praznih, kamere one koje su onuda išle, sijala se atmosfera straha i sad nas vi želite uvjeriti, a opekli smo se toliko puta na vas da nema nikakvog straha od vas i od vaših namjera, da imate čisto srce i čiste namjere. Ma vi ste samo na daljinski Bruxellesa i Svjetske zdravstvene organizacije i ništa ne radite bez svojih gazdi. I to je jedina istina i hrvatski narod mora to znati. I ja se samo nadam, stvarno se nadam i duboko vjerujem da na idućim izborima će građani RH biti pametniji i mudriji i da neće zaboraviti što im je tko radio, na što ih je tko prisiljavao i kamo ih je tko gurao. U slobodu sigurno ne, nego u početak neke nove diktature i protiv toga ćemo mi MOST-ovci sigurno znati ustati. Da baš moj Bože, točno tako. Gledate u oči. Dakle, da završim. Zašto se sad po ubrzanom ovom postupku ide u pojačane represije? 30 dana imamo zakonski savjetovanje sveli smo ga na 7 dana odnosno vladajući su ga sveli na 7 dana. Kolega Raspudić je sjajno rekao i to u periodu oko Uskrsa, na veliki četvrtak, veliki petak, veliku subotu i na uskrsnu nedjelju. Kakvo je to savjetovanje? Kakva je tu javnost koja sudjeluje u ovom prevažnom zakonu? Dakle savjetovanje nije u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, čl. 11 st. 3 prema kojem tijela javne vlasti dužna su provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana. O čemu mi pričamo? I sad gledamo gdje to gori? Kolegica Raspudić sjajno rekla, čl. 5 i 16, točno, zato jer je to istina, uvijek treba govoriti istinu. Imamo drastično padanje, a vi za one stavke unutar zakone koje drastično nam padaju, vi bi htjeli drastično podizati kazne. Posebno je zanimljivo 5 i 16, dakle koji su to točno tekstovi, skladbe, simboli koji smetaju određenima u RH? Mi ovdje Mi ovdje smo vrlo jasno rekli u Klubu Mosta, osuđujemo apsolutno u svakom pogledu bilo koji, bilo koji režim. I Bogu hvala da imamo slobodnu i demokratsku Hrvatsku koju su osigurali naši hrvatski branitelji. Mnogi su i ovdje danas ovdje s nama bili barem u jutrošnjoj raspravi. Jesu li to one pjesme od Marka Perkovića Thompsona pa se isključivala struja na trgu? Ili na posljednjem dočeku kada je sve bilo, samo nije bilo obojano u ljubav prema domovini na Trgu bana, kad smo čekali opet naše sportaše. Tko je, tko će o tome odlučivati, tko ima legalno zakonsko pravo u demokratskom društvu o tome odlučivati? Što se smatra u čl. 6 drskim i nepristojnim ponašanjem? Oprostite mi na ovome, hoćete li uškopiti jedino još onaj dio naše muške populacije, da mi Bog 'prosti, za koje kad ih pogledate na ulici, znate da su muškarci, da izgledaju kao muškarci, da se ponašaju kao muškarci, da jesu muškarci, naši navijači? Moja Armada, naši BBB, splitska Torca, Kohorta, Lege naše, šta? Hoćete li te dečke koji jedini su još simbol viteštva, prkosa, inata na ulici koji su takvi '91. otišli na branik domovine, dok su drugi bili minhenska bojna? Visoki intelektualci, skrivali se i bježali, brate. Bježali izvan granice. A moji dečki tada, Riječani, Zoran Ćoro Miletić, vođa tada Armade, otišao u HOS, o kojem smo jutros pričali, ginuli dečki u Nuštru, danas to nekima smeta. Alen Fućak u Tigrove, pokojni Valter Lulić, 111. bojna, Zoran .../Govornik 133. i svi ti dečki su bili navijači, navijači '91. i svi su otišli braniti svoju domovinu. Pa normalno, pa tko će braniti domovinu? Pa neće netko tko je radio u odvjetnički ured, da mi Bog 'prosti. tada, '91., '91., evo, imamo danas premijer koji je rekao da malo ima problema s krvi, je li, da je slabokrvan pa da ne može stati na branik domovine. I onda je netko još baš lud pa spominje, on bi trebao ići u NATO savez, pa NATO savez je vojna organizacija. Tamo može bit čelni čovjek netko tko itekako razumije što je rat, koje su posljedice ratovanja i koliko je rat težak. To ne može bit netko tko je bježao od rata kad je Hrvatska gorila i kad je trebao stati na branik domovine. I to je istina, vi branite zato jer niste slobodni. Ja sam slobodan. Ja po Nikoli Grmoji, ako treba, udarim, po svom Boži Petrovu, predsjedniku jer sam slobodan. Nini Raspudiću, mi smo slobodni. A vi niste slobodni, vi imate gazdu, vi se bojite, brate, vi ste u strahu, vi imate napisano šta govorite, kad možete govoriti, koje replike, tko je šta,

Poštovani kolega Miletiću, ljudi će prepoznati tko se borio za slobode, ali ne ovako brbljajući jer netko može reći da evo, ja i vi samo govorimo, ne činimo. Mi smo imali gradonačelnika Sinja koji je u vremenu nametanja ovih suludih mjera nije popustio, koji nije uveo Covid potvrde, slali su mu inspekcije, šalju mu i dalje, podmeću mu nogu, ne kuka kao Puljak, ima kazni u malom Sinju preko 200 tisuća kuna, ne kuka, stalno mu podmeću klipove. Evo, Borićevi su ga prijavili Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, sad im je srušilo i tu, i Povjerenstvo dakle tu prijavu sinjskog HDZ-a, podmeću mu noge na sve strane, nije popustio nego je primjenjivao ono o čemu i vi i ja govorimo, a to je sloboda za hrvatske građane. **Miletić, Marin (MOST)** Kolega Grmoja, nije još vrijeme, mnogi su u strahu od, pa šta ja znam, posla, karijere, mnogim ljudima je jako stalo da ih se u medijima doživljava onako umjereno, ovako, da imaju prođu na ulici, u obitelji. Za 10-ak godina, za 10-ak godina o plandemiji će se pričati kao o najvećoj prevari ikada u ljudskoj povijesti. Pričat će se o tome kao o projektu u kojem je milijarde, milijarde, milijarde, milijarde okrenula interesna pandemijska skupina ili korona kartel u kojem je deseci tisuća ljudi izgubilo živote, zdravlje, a uopće nisu trebali, uopće nisu trebali. Ljudi nažalost umiru od gripe, od svih bolesti, nažalost, ali ovo nije trebalo biti tako, za 10-ak godina, sve će izaći van. U ime Kluba HDZ-a završno će govoriti kolega Nikola Mažar, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući, poštovana državna tajnice sa suradnikom, cijenjene kolege i kolege saborski zastupnici. Evo nakon ove završne riječi kolege Miletića, ja sam zaboravio koja je tema dnevnog reda, ali dobro, probat ću se vratiti, da li je to Covid 2% u Varaždinu ili, ili ovaj, nešto drugo, ali dobro, žao mi je samo što, evo kolega je Grmoja otišao, ali dakle ovi branitelji iz Mosta koji se bore protiv korupcije nekako danas ni traga ni glasa o glavnom tajniku SDP-a o podizanju optužnice za prijevaru na izborima itd., isto kao i za sortirnicu i za Rijeku i sve ostalo, ali dobro nema veze. Ono što je bitno i ključno da danas tijekom prijedloga ovih izmjena i dopuna Zakona o remećenju javnoga reda i mira smo nažalost najmanje mogli čuti meritum, najmanje smo mogli čuti što je to što te izmjene donose i zašto se one donose. Meni je žao što puno saborskih zastupnika brka pojmove vezano za slobodu govora, za verbalni delikt, vezano za sve ono drugo što apsolutno nema nikakve veze sa ovim zakonom i što tu materiju rješavaju neki drugi zakoni. Čuli smo i od predlagatelja da postoji i Zakon o medijima, da postoji Zakon o suzbijanju diskriminacije, da postoji Zakoni o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima itd., itd., itd.. S jedne strane želimo dobro našim policajcima, s jedne strane želimo dobro našem društvo, želimo dobro našim mladima, želimo da se razvijamo kao demokratsko društvo, da vrednujemo naše temeljne vrijednosti, da su to i sloboda, ali i stabilnost i ravnopravnost i zaštita ustavnoga poretka, a s druge strane u nedostatku argumenata, u nedostatku činjenične rasprave radi tri minute slave na medijima i zloupotrebljavanja ove govornice spremni smo izgovoriti svašta, a najmanje ono što je vezano uz sam zakon. I zato za razliku od drugih kolega koji su danas ovdje iz oporbe govorili neke stvari koje apsolutno nit su tema, niti stoje jer se brinu u svome rejtingu, vide da jednostavno kako koji izbori se dešavaju na području RH, da li za mjesne područne odobre, da li drugi izbori, njihovi postoci su sve dalje i dalje od izbornoga praga. Ta nervoza pokazuje da jednostavno više nemaju što govoriti za ovom govornicom nego jednostavno lažima, obmanama, strašenjem hrvatskih građana, evo nije daleko sad je kolega Miletić spomenuo covid, ajmo premotati video iz ovoga HS ko su ti saborski zastupnici koji su govorili da će biti 400 tisuća nezaposlenih, ko su ti saborski zastupnici koji su govorili da će pasti sve u Hrvatskoj, da će pasti gospodarstvo, proizvodnja, turistička sezona, da će pasti BDP, a onda a onda danas evo prije dva dana Fitch agencija kaže Hrvatska zadržava svoj kreditni rejting BB+, stabilno, ne postoje nikakve ugroze, gledamo da svi drugi makroekonomski parametri se povećavaju. Vidjeli smo danas prilikom i točke dnevnoga reda koja je prethodila ovoj da možemo ne samo podići minimalnu medijalnu da možemo podići mirovine, da možemo vratiti mirovine braniteljima i onima koji su najviše izgubili za ovu državu, vidimo danas da i u pregovorima sa sucima su dogovoreni povećanje i osnovice i koeficijenata, vidimo da je to isto bilo napravljeno sa prosvjetnim radnicima, da je to bilo napravljeno i sa liječnicima, da je to bilo napravljeno sa državnim službenicima. Prema tome s jedne strane odgovorna stabilna politika, a vezano za cjelokupno društvo u RH, a s druge strane zastrašivanje, zastrašivanje jer se nema argumenata. Nažalost to je nešto što će nas sigurno pratiti ovih slijedećih godinu i po dana, ali Bogu hvala hrvatski narod od početka samostalne i slobodne suverene moderne neovisne RH je znao donositi odluke na izborima, znao je kazniti one koji su populisti, koji su, da dijele narod, da ga plaše i da straše, a znao je poštivati i cijeniti stabilnost, sigurnost i one vrijednosti za koje se mi trebamo boriti. Iz toga razloga i ovaj prijedlog zakona svakako je nešto što ide u smjeru preventive, u smjeru sprječavanja prekršaja, ali i u smjeru boljega društva kako bi se svi zajedno ponašali na način da ne radimo loše drugima, da ne radimo na štetu drugih, a da s druge strane poštujemo i vojsku i policiju i sve one službe koje rade za opće dobro, koje rade u interesu svih građana, a sebe stavljaju u drugi plan, hvala. Hvala lijepo, nema više prijavljenih za raspravu, pa ju ja zaključujem. Glasovat ćemo o ovoj točci kad se steknu uvjeti, a sutra nastavljamo u 9 Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.. Želim vam svima laku i ugodnu noć.